Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 160 narodnih poslanika, a radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

salu.Saglasno čl. 86. i 87. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka i mimo dana utvrđenog u navedenim odredbama Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog zakona iz dnevnog reda koji je određen u zahtevu Vlade za održavanje vanrednog zasedanja.Saglasno

u Ministarstvu pravde i državne uprave.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziva Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, koje je sazvano na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje Desetog vanrednog zasedanja, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Kao što ste mogli da vidite, za Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, određen je sledećiD n e v n i r e d1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koje je podnela Vlada.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Gospodine Palaliću, po Poslovniku, izvolite. Gospodine predsedniče, želim da intervenišem po Poslovniku i da ukažem na član 27, na član 167. član 168, koji se odnose na sazivanje sednice u rokovima kraćim određenim po Poslovniku, tj. po hitnom postupku.Obavešteni smo juče da je Vlada Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o ministarstvima i on se, po vašoj odluci, našao na dnevnom redu Narodne skupštine danas, tj. u roku od 24 sata.Obrazloženje zašto Vlada traži hitan postupak je sledeće: „Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.“.Mi šest meseci pratimo u javnosti raspravu o rekonstrukciji, da bi se ona na kraju svela na podelu jednog ministarstva, Ministarstva finansija i privrede, na dva ministarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede. Prosto bi bilo u redu da dobijemo obrazloženje, koje su to štetne posledice, koji će to organi i organizacije pretrpeti štetne posledice, ukoliko u roku od 24 sata Narodna skupština Republike Srbije ne razdvoji Ministarstvo privrede i finansija na dva ministarstva? Mislim da je to minimalna stvar koju smo morali dobiti. Mislim da to nije dobra praksa, ući u raspravu o jednoj izuzetno važnoj stvari, kao što je rekonstrukcija Vlade, pogotovo što šest meseci o njoj slušamo, a ona se svela na razdvajanje jednog ministarstva i pogotovo što sam Poslovnik kaže da se po hitnom postupku donose zakoni, uređuju pitanja, a nedonošenje tih zakona moglo je da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.Mislim da je prekršen Poslovnik, gospodine predsedniče, i da bi bilo važno da Narodna skupština dobije obrazloženje,

kolega Palalić, reklamiram član 27. i član 107, pre svega koji se odnosi na vođenje sednice, a iz jednog drugog razloga. Očekivali smo da danas ovde bude predsednik Vlade, gospodin Dačić, što bi bio osnovni red i što bi odgovaralo važnosti teme. Umesto gospodina Dačića tu je gospodin Selaković, čije prisustvo na bilo koji način ne osporavam, međutim, predsednik Vlade jeste taj koji predlaže Narodnoj skupštini, odnosno treba da stane iza predloga za izmenu Zakona o ministarstvima i na kraju za sastav nove Vlade.Smatram da je ovo neodgovornost, da ovo pokazuje stanje u Vladi u kojoj, u stvari, gospodin Dačić i nije predsednik, već je to gospodin Vučić. S druge strane, ukoliko ste imali šest ili sedam meseci za rekonstrukciju, predloge za rekonstrukciju, trebali ste nama dati makar šest sati da razmotrimo ovaj zakon i da se na adekvatan način pripremimo. Stavili ste nas u poziciju da jutros između 9,00 i 10,00 iščitamo zakon, pripremimo amandmane i spremimo se na raspravu. To pokazuje odgovornost ove Vlade i smatram da je prekršen zakon, ali i ugled Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala. Moram samo da kažem zbog javnosti da smo mi još juče obavestili sve šefove poslaničkih grupa i sve poslaničke grupe, u stvari, tamo šefove nismo mogli da dobijemo, da se zakon nalazi na internet prezentaciji Skupštine Srbije. Nije morao niko jutros da ga iščitava, mogli su to da urade juče. Dakle, s obzirom da se radi o izmenama koje su takve da se mogu lako pročitati za sat vremena, mislim da za to nije bila potrebna prevelika priprema.Kao što su svi rekli, i ja mislim da je vreme da se završi i pitanje Zakona o ministarstvima i zbog toga sam po hitnom postupku stavio ovo na dnevni red.Gospodin Đurić, izvolite. **Bojan Đurić** Hvala još na ovom dodatnom objašnjenju, gospodine Stefanoviću. Dali ste mi dodatnu argumentaciju za povredu Poslovnika.Takođe mislim da ste povredili član 27. Mislim da ste povredili član 86. Poslovnika. Dakle, na stranu to što vi šest meseci govorite o dubinskoj, temeljnoj, suštinskoj rekonstrukciji, sada nam kažete da je vaš zakon na osnovu koga ćete vršiti tu rekonstrukciju tako lagan i tako beznačajan da je više nego dovoljno sat vremena da bi se on pročitao i da bi se za raspravu spremilo.Pri tome, sumnjam gospodine Stefanoviću da je ova sednica sazvana i u roku od 24 časa. Zbog čega? Zbog toga što na ovom dokumentu koji je stigao u 10 u Skupštinu i tada zaveden, vi ste sazvali sednicu za 11 sati. Potpuno verujem u vašu sposobnost da, ako nama treba sat vremena, da je vama dovoljno možda pola sata da pročitate zakon da vidite da li on ispunjava uslove po Poslovniku, ali ja ne verujem gospodine Stefanoviću da ste vi uspeli da za pet minuta pročitate zakon, utvrdite da je on sačinjen u skladu sa Poslovnikom i da sednicu sazovete pre 11.00 časova.Molim vas, nemojte povređivati dostojanstvo Narodne skupštine tako što nam kažete da se zakon nalazio na internet prezentaciji Narodne skupštine. Pošto u ovoj zemlji i u ovoj Skupštini ipak postoji neki red i jasno je određeno kako se dokumenta dostavljaju poslanicima, kako stižu u Skupštinu. Poslanici su obavešteni telefonom posle 11.30 da je sednica sazvana. Vi ste otprilike u to vreme već bili na sednici glavnog odbora svoje stranke. Verujem da ni onu jabuku niste uspeli da pojedete tako brzo koliko vam je trebalo da pročitate zakon i da tražite danas da ovde usvojimo zakon na osnovu koga ćete vršiti rekonstrukciju Vlade. Hvala vam. Dakle, sve je urađeno u skladu sa Poslovnikom, materijal je dostavljen narodnim poslanicima u skladu sa Poslovnikom i sve je urađeno onako kako to tamo piše. Naravno, vi imate pravo da tražite da se o tome izjasnimo u Danu za glasanje, nemam ništa protiv.Da

da vas opomenem da ponovo kršite odredbe Poslovnika koje se tiču vaših funkcija; čl. 27. i 28. Ponovo poslednjeg četvrtka u ovom avgustu mesecu neće biti prilike da narodni poslanici postave pitanja premijeru i ministrima.Član 205. kaže Poslednjeg četvrtka u mesecu, doduše ima tamo dodatak odredbe – ako je sednica u toku. Za to da li će biti sednica u toku ili ne, odgovorni ste vi da podesite početak da sednica ne počne u ponedeljak, kao danas, nego u utorak, sredu i četvrtak da bi poslanici, ja bar na tome insistiram, jer na taj način se… Gospodine predsedniče ne slušate me. Ne slušate. Na taj način se izražava odnos ovog zakonodavnog najvišeg organa i izvršnog organa, kao što je Vlada koja treba poslanicima da odgovara na pitanja i da na neki način polaže račun.Drugo, račun.Drugo, hteo bih da vas upozorim gospodine predsedniče, da ne radite više ono što ste radili tokom prethodna dva meseca u nekoliko navrata kad ste počeli

Hvala.Shvatam da imate potrebu da kažete nešto što je deo vašeg političkog programa, ali ja to neću dozvoljavati. Dakle, u svakom slučaju ne smatram da sam prekršio Poslovnik, a ne možemo prejudicirati da li ću zakazati ili neću zakazati sednicu koja će se ticati postavljanja pitanja Vladi.U

Tako da, zaista meni nemojte da spočitavate nešto što zaista ne može da stoji bar ne u ovom sazivu parlamenta.Izvolite gospodine Đuriću. **Bojan Đurić** Uvaženi doktore Stefanoviću, reklamiram i povredu člana 155. Poslovnika Narodne skupštine, koji kaže da Predlog zakona pre razmatranja na sednici Narodne skupštine razmatraju nadležni odbori. Između ostalog nisu svi nadležni odbori danas razmatrali ovaj predlog zakona. Koliko znam u ovom trenutku, a to je takođe posledica činjenice da na vrat na nos sazivate sednicu, između ostalog, nije sazvan, recimo, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.U ovim malim, kako vi kažete izmenama zakona, odnosno organizacije Vlade i ministarstava, najveći deo se odnosi na Ministarstvo finansija. Postoje neke promenjene nadležnosti. Neke nadležnosti Ministarstva finansija su otišle sada novom Ministarstvu privrede, Odbor za finansije, odnosno Odbor za kontrolu trošenja javnih sredstava neće moći da vrši nadzor po članu 44. i drugim odredbama ovog Poslovnika sa ovakvim zakonom. Zbog toga smatram da je bilo važno da se i taj odbor izjasni o ovome, ali toga nema. Molim vas da vi onda, gospodine Stefanoviću sazovete taj odbor kad ste već prekršili do početka sednice odredbu člana 155. Poslovnika.Još jedna stvar oko toga, gospodine Stefanoviću kako je sazivana ova sednica. Da li je radila pisarnica Skupštine juče popodne? Jeste radila je, radila je u onom trenutku kada ste vi odlučili da pošaljete ove zakone. Za sve drugo, za opoziciju ne. Znate, LDP-u nije problem, mi smo pre pet godina rekli da Vlada treba da ima 12 ministarstava i imamo jasan koncept i mi smo amandmane pripremili na ovaj zakon i podneli u skladu sa Poslovnikom, pet, šest amandmana je podneo LDP. Ali, radi se o tome da vi stalno pokušavate da pošaljete poruku kako ćete uvesti tu radnu etiku, tu radnu disciplinu, radnu kondiciju, a onda Skupštinu izvrgavate ruglu kada na ovaj način sazivate Skupštinu. Dakle, ne može da se ravan Skupština po standardima i po odgovornosti koja pred sebe u svom radu postavlja LDP nego po nekom prosečnom stavu. Videćete kakva će vam biti ova rasprava kao što vam predsednik Vlade nije na sednici. Hvala vam za pohvale da skupštinska služba radi nedeljom i generalni sekretar je bila tu tokom čitave nedelje. Skupštinska služba je radila i mi ćemo se truditi da i u budućnosti radimo tokom vikenda, da pokušamo da odgovorima na sve zahteve narodnih poslanika, a svakako ne mislim da je prekršen član Poslovnika o čemu naravno Narodna skupština može da se izjasni u danu za glasanje.Gospodine Jovanoviću, izvolite.

to je vaš problem kao i raspravljanje vaše vladajuće koalicije.Moram da vas podsetim samo na nešto. Politički život u ovoj zemlji nije počeo onda kada ste se vi i vaše današnje stranačke kolege presvukli ili dovršili oblačenje. Nije tačno da se u parlamentu Srbije, Vlade nisu postavljala pitanja. Postavljala su se i Vlada je branila svoju politiku u uslovima koji su nezamislivi za one u kojima vi danas vodite parlament.To je odgovor i vama i onome kome ste dozvolili da izigrava predsednika Vlade i koji juče na najnormalnije sugestije opozicije odgovara optužbama da smo mi neodgovorni, bezobrazni i da od rekonstrukcije Vlade koji je toliko ozbiljan posao, da se svela na podelu Dinkića na pola, zapravo pravimo cirkus. Cirkus je kada šest meseci izlažete društvo ugroženo brojim problemima, krizi, zbog toga što ste nesposobni da regulišete svoje međusobne odnose. O tome ćemo razgovarati naravno kada se pojave oni sa kojima treba voditi te razgovore. Prvi čovek Vlade, odnosno Vučić i Dačić koga ne interesuje šta je to u Vladi dok može da se predstavlja kao njen predsednik. Gospodine Selaković naravno sa zakonom sa kojim je došao u Skupštinu, dobiće naše odgovore onda kada nam se obrati. Samo uvažite činjenice i prestanite da se ponašate onako kako samo vama odgovara jer mi nismo dužni to da tolerišemo. Primili ste Predlog zakona koje je podnela Vlada. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu..Pre otvaranja načelnog pretresa podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Stalno i delotvorno praćenje rada organa državne uprave jedan je od preduslova za obavljanje poslova iz nadležnosti Vlade i njenih organa. Stoga je Vlada pored brojnih aktivnosti u drugim oblastima iz svoje nadležnosti, a uviđajući značaj dobre organizacije za delotvornije obavljanje poslova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 jedna je i od prilika da rezultati praćenja tih aktivnosti dobiju i svoj zakonski oblik. U obavljanju poslova Vlada je nadzirala rad organa državne uprave, usmeravala organe državne uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih opštih akata i usklađivala njihov rad.Rad ministarstava, organa uprave u njihovom sastavu i posebnih organizacija bio je jednako obiman kao i rad Vlade. Uzimajući u obzir obim, raznorodnost, delotvornost i efektivnost rada Vlade i organa državne uprave bilo je moguće pristupiti analizi efekata rada Vlade i njenih organa. Uslovi u kojima su Vlada i organi državne uprave obavljali poslove iz utvrđene nadležnosti, a pre svega nasleđeni efekti rada prethodnih vlada i ukupno stanje odnosa u međunarodnoj zajednici, a prevashodno onih koji se vezuju za ekonomske efekte krize, bitno su uticali na efekte rada Vlade i njenih organa.Pri tome, bilo je potrebno i moralo se voditi računa o tome da aktivnosti budu delotvorne i da se Vlada ne upusti u preuređenje svoje i organizacije organa državne uprave koje bi bilo samo sebi svrha, ili koje bi dovelo u pitanje stabilnost funkcionisanja državnih organa, i eventualno uslovilo da se uđe u prevremeni izborni

U tom smislu stanje nedozvoljenog razvoja privrednih delatnosti i aktivnosti i sa njima povezano stanje javnih finansija, i kontinuiran budžetski deficit uslovili su da se posebna pažnja usredsredi na te oblasti. Nakon sagledavanja stanja i sveobuhvatne analize ocenjeno je neophodnim da se u oblastima finansija i privrede pristupi neophodnih promenama.Imajući u vidu to da prema članu 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa, kao da i prema članu 136. stav 2. i 3. Ustava, poslove državne uprave obavljaju ministarstva i drugi organi državne uprave određeni zakonom i da se poslovi državne uprave i broj ministarstava određuju zakonom, a da zakone saglasno članu 99. stav 1. tačka 7) donosi Narodna skupština, za sprovođenje politike Vlade u vezi sa pitanjem uređenja organizacije ministarstava neophodno je stvoriti zakonski okvir.Dakle, razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u potrebi da se stvore zakonske pretpostavke za sprovođenje neophodnih promena u funkcionisanju organa državne uprave, uključujući primenu novih ideja i metoda rada koje će obezbediti bolji kvalitet rada organa državne uprave.Pored navedenog, promene uređenja organa državne uprave treba da obezbede adekvatno grupisanje poslova iz pojedinih srodnih oblasti i veću specijalizaciju u obavljanju istorodnih ili srodnih poslova, s ciljem da se tim promenama omogući podizanje nivoa efikasnosti i delotvornosti u radu organa državne uprave.Saglasno razlozima za donošenje ovog zakona, a uvažavajući načelo racionalnosti, u organizovanju obavljanja poslova državne uprave, ovim zakonom se predlaže da se obavljanje poslova državne uprave organizuje u okviru 18 ministarstava.Predloženi broj ministarstava u odnosu na trenutno stanje, predstavlja povećanje broja ministarstava za jedno ministarstvo, a što je posledica opredeljenja grupisanje istovrsnih ili srodnih poslova, i suštinska specijalizacija poslova.U tom smislu neophodno je da se dosadašnje Ministarstvo finansija i privrede, u kome su se obavljali raznorazni poslovi iz raznoraznih, različitih i specifičnih oblasti finansija i privrede grupišu u dva različita ministarstva, u ministarstvu finansija i ministarstvu privrede.U Ministarstvu finansija predlaže se grupisanje poslova državne uprave, koji se između ostalog, odnose na republički budžet, javne prihode i javne rashode, upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije i koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava EU, makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju ekonomskih mera, politike, javne nabavke, sprečavanje pranja novca, igra na sreću, fiskalne monopole, devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom, sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama, kreditno monetarni sistem, banskarski sistem, osiguranje imovine i lica, sistem plaćanja i platni promet, hartije od vrednosti tržište kapitala, sistem računovodstva i revizije, računovodstvenih iskaza, knjigovodstvo, budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, i javnih preduzeća, kao i druge poslove, određene zakonom.U tom ministarstvu, u skladu sa ovim zakonom poslove državne uprave koji se, između ostalog odnose na utvrđivanje i naplatu poreza i poresku kontrolu, i otkrivanje poreskih krivičnih dela, i njihovih izvršilaca i poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom, koje obavlja poreska uprava kao organ uprave u sastavu, a poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika, prometa roba i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom koje će obavljati i obavlja Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva.U ministarstvu privrede, predlaže se grupisanje poslova državne uprave, koji se odnose i na privredu i privredni razvoj, položaj i povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti, predlaganje mera za podsticanje investicija i koordinaciju poslova koji se odnose na investicije, mere ekonomske politike za razvoj zanatstva, malih i srednjih preduzeća, i preduzetništva, i privatizaciju, stečaj standardizaciju, tehničke propise, akreditaciju, mere i dragocene metale, oblast turizma, izgradnju komunalne i poslovne infrastrukture, sistem razvoju unapređenja projekata, kao i druge poslove određene zakonom.U tom ministarstvu u skladu sa ovim zakonom, poslove državne uprave, koji se između ostalog odnose i na kontrolu mera i dragocenih metala, zakonske merne jedinice, etalone, merila kao i druge poslove koji su određeni zakonom, obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu ministarstva. Princip grupisanja srodnih poslova, i to vodeći računa o vrsti posla i vrsti organa državne uprave u kojem se mogu obavljati određene vrste poslova, uslovilo je da su ovim zakonom predložene i odgovarajuće izmene delokruga pojedinih ministarstava, kojima se takođe obezbeđuje racionalnije grupisanje poslova iz pojedinih srodnih poslova.U tom smislu, ovim zakonom, predlaže se da se u Ministarstvu spoljnih poslova, obezbedi obavljanje poslova državne uprave, u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i drugih poslova, koji su određeni zakonom, kojim se uređuje ostvarivanje veza dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom, ali i u skladu sa drugim zakonom.Pored

i što se sa tim u vezi predviđa da to ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na predlaganje politike i strategije razvoja elektronske uprave, pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera, u oblasti elektronske uprave i poslove međunarodne saradnje u oblasti elektronske uprave.Drugo, predlaže da Ministarstvo pravde i državne uprave, kao ministarstvo, u čiji delokrug spada uređivanje obavljanja poslova državne uprave, od kojih je priprema propisa jedan od najznačajnijih obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na sveukupnu analizu efekata propisa.Na trećem mestu, predviđa se da se ovom ministarstvu dodele i poslovi državne uprave koji se odnose na svojinsko pravne i druge stvarno pravne odnose, čime se zaokružuje celokupna oblast građanskog prava u okviru jednog ministarstva i olakšava proces kodifikacije građanskog prava.Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, saglasno dosadanjoj praksi ovim zakonom precizira se status i položaj za organe državne uprave za čiju organizaciju i delokrug predložena rešenja imaju uticaja. S tim u vezi, predlažu se i rešenja kojima se obezbeđuje i kontinuiran i nesmetan nastavak funkcionisanja i rada organa državne uprave, uz sprovođenje postupka preuzimanja svih potrebnih elemenata organizacije kojima se takav nastavak rada obezbeđuje.Uvereni da se ovim predlogom zakona, ukoliko bude usvojen, postiže racionalnije i adekvatnije regulisanje delokruga nadležnosti ministarstava kao i organa u sastavu, uveren sam da ćete svojim amandmanima se se truditi da zakon maksimalno poboljšate a da ćete u danu za glasanje podržati donošenje ovog zakona. Hvala. **Nebojša Stefanović** Hvala.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

čak i čitajući govor koji ko zna koje pisao, uneti i malo razuma u temu u koju je vaša vodeća koalicija danas ovde pokrenula u parlamentu.Pokušajte da prevedete na srpski jezik sve to što ste nama pročitali, gospodine Selakoviću. Sve te fraze i reči bez ikakvog sadržaja, zapravo potvrđuje ono što smo mi toliko puta javno rekli i ovde u raspravi i delujući izvan Skupštine.Nemoguće je rekonstruisati vašu Vladu, gospodine Selakoviću, zbog toga što bi rekonstrukcija podrazumevala davanje odgovora na pitanje šta je zajednički cilj stranaka koje su formirale vladajuću većinu u Srbiji. Kojom to novom politikom vaša vladajuća koalicija misli da dođe do tog cilja? Zašto je uopšte otvorena tema rekonstrukcije Vlade? Zbog budžetskog deficita, kako ste nam to naveli u obrazloženju zakona? Da li ste pokrenuli pitanje rekonstrukcije Vlade zbog krize na međunarodnim finansijskim tržištima?Da li ste zbog toga rušili Dačića, od prvog dana kada je postavljen vašom voljom na mesto predsednika Vlade, kriminalizujući ga u tabloidima koji znaju više od svakoga od vas u vladajućoj većini? Oni znaju ko će biti kandidati za ministra, ne znate vi, gospodine Selakoviću. Oni znaju budući redosled poteza u zemlji. Oni znaju ko treba da bude uhapšen da se ne bi videlo ono što se više ne može sakriti, a to je da vlasti u Srbiji nema dovoljno za sve vas koji ste je uzeli zahvaljujući nesposobnosti DS pre godinu dana, pa sada to malo što je ostalo morate da preraspodelite između sebe tako što ćete uzeti onima sa kojima ste do juče tu vlast delili.

bi rekonstrukcija Vlade bila tema za stotine hiljada ljudi koji su danas bez posla? Zašto bi rekonstrukcija Vlade bila tema za roditelje čija deca treba da zakorače u škole sledećeg ponedeljka? Zašto bi rekonstrukcija Vlade bila tema za bolesne, za seljake koji treba da prodaju svoje godišnje rodove po ceni koja ne može da pokrije troškove kojima su do njih stigli?Kada ničeg od tih tema i pitanja koje oni sami po sebi pokreću, nema u obrazloženju Zakona o rekonstrukciji Vlade koji vi nama ovde sada čitate, što bi bilo koga od nas obavezivali vaši lični odnosi, vaše opservacije na temu Dačića, SPS ili Dinkića?Pre mesec dana ovde smo vam rekli u Skupštini da je rebalans budžeta greška, da rebalans budžeta unapred govori o činjenici da vam se Vlada raspada i da je to jeftina kupovina vremena sa velikim posledicama jer se troši jedini resurs koji nemamo. Uništili ste 20 godina života ovoj zemlji a onda ste dovršili svoje oblačenje, skinuli bedževe i zakoračili ovde pred nas sa ambicijom da nas prosvetite zbog toga što danas govorite, ono što smo mi govorili pre 20 godina.Šta mi treba da podržimo od onog što ste vi rekli, gospodine Selakoviću? Ako ne treba, zašto nam se ne obraćate uopšte? Što niste na internet prezentaciji Skupštine Srbije, verujem da to može da vam omogući gospodin Stefanović, objavili ko su novi ministri, organizovali glasanje na glavnom odboru svoje stranke, završili taj posao? Šta će vama Skupština kada je ne poštujete? NI vladu ne poštujete, ni svoje koalicione partnere, u tome niste prvi, ali jednom na to treba stati i mi smo raspoloženi da budemo ti koji će pokušati da vas zaustavimo. Previše su velike posledice vaših postupaka, neodgovornosti, stranačke zaslepljenosti, tabloidizirane pameti koja je od politike napravila estradu a od svih nas sada očekuje da u tome ili učestvujemo ili nestanemo sa političke scene. Ne mislimo ni jedno ni drugo.Poruka građanima Srbije je da neće naći neophodnu snagu i viziju ni u rekonstruisanoj Vladi, jer do rekonstrukcije niste došli tako što ste odgovorili šta je to bilo loše ono što ste radili prethodnih godinu dana. Potom, formulisali novu politiku, pa u skladu sa novom politikom potražili neke nove ljude.Godinu ljude.Godinu dana rada vaše Vlade, predsednik je opisao ističući njene uspehe, ubrzanje evropskih integracija, rešavanje problema na Kosovu, smanjenje deficita, javnog duga, sprečavanje bankrota zemlje. Pa da li je šest meseci torture Srbije na kraju rezultiralo smenom Dinkića? Pa i vaša stranka koja za sebe često za sebe voli da kaže da zna i više od onog što je spremna da podeli sa nama, pa i vaša stranka nije znala šta će da radi sa Dačićem koji je izašao na konferenciju za novinare i rekao – neću Dinkića u Vladi, a ti Vučiću ako hoćeš sa mnom onda se rasturi sa Dinkićem,a ko nećeš idi kod demokrata i kod LDP.Vi LDP.Vi ste tako temeljno radili na rekonstrukciji da ste tri dana posle toga ćutali, zakazali glavni odbor, pa onda rekli – mi ipak nećemo na vanredne izbore, nećemo do decembra, ado decembra ćemo da dobacimo kako znamo i umemo. To košta, mnogo više nego od bilo kog kredita, govorim vam o resursu koji više nemamo, o vremenu.Sve što ste uradili u prethodnih godinu dana pokretala je naknadna pamet i zbog toga se danas Srbija sa nikad većom i konkretnijom podrškom za rešavanje ključnih problema u zemlji raspada pred našim očima.Šta vam je bila prepreka da pre godinu dana usvojite naše predloge koji su bili usmereni ka reformi javnog sektora u Srbiji? Hoće li to da uradi novi ministar finansija? Pa, prvo, cenimo njegove godine. Mlad je. Ja sam sa 29 godina postao šef parlamentarne većine u Skupštini Srbije. Cenim svakoga ko je spreman danas da preuzme odgovornost i da uđe u Vladu, ali zašto bi ga mi cenili više nego što ga cenite svi vi koji ga kandidujete, koji ste spremni da potrošite tih njegovih 29 godina i taj univerzitet koji je završio, uprkos Srbiji, univerzitet u zemlji protiv koje nije bio onda kada ste svi vi bili protiv svakoga ko je govorio da je Srbiji potrebna takva vrsta političke orijentacije. Zamislite da je novi kandidat za ministra finansija otišao tamo gde ste nas vi vodili onda kada je on otišao u Ameriku da studira „Jejl“? Koga bi danas kandidovali. Pred tim činjenicama morate da stanete.Prvo da dobijamo odgovor na pitanje pošto se deli, preskočićemo ove dragocene metale i Zavod za za merenje i više ne znam te besmislice koje ste sve pomenuli, ali hajde samo to da svedemo na odgovor na jedno pitanje. Da li možete da nam kažete, pošto se dele resori finansija i privrede,

da bi onda mogli eventualno to i da podržimo, pošto je sada u ovako organizovanoj Srbiji bilo izuzetno važno povezati Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede. Bilo je nemoguće doneti bilo kakvu konkretnu meru bez apsolutne saglasnosti na jednom i na drugom planu. To je Dinkić kao ministar razumeo. Čini mi se da je, po mišljenju vaše stranke, to dobro radio. Uostalom, ne bi ga Vučić postavio za svog zamenika. Pa, pošto je sve tako kristalno jasno, pokušajte i vi da budete jasni u obrazlaganju zakona sa kojim ste došli ovde pred parlament.Da li ima i jedna stranka vaše vladajuće koalicije koja prethodnih godinu dana nije insistirala na smanjenju administracije, podizanja efikasnosti Vlade? Da li ima i jednog epskog nastupa predstavnika, prvo, vaše stranke, potom vladajuće koalicije, u kojem nije potencirana potreba za većom efikasnosti u radu Vlade, za konkretnijom brzinom, bezkompromisnijim delovanjem? Pa, gde je sve to u jednoj internet prezentaciji koju ste juče okačili na sajt?Šta će se desiti kada izaberete svoju Vladu tako što ćete izglasati, a onda se vratite u kabinete i nastavite onako kako ste i prethodnih godinu dana radili? Da spletkarite i intrigirate i političke poene prikupljate tako što nudite većini u društvu alibi za propast Srbije. Tačno je, nije Srbija propala samo od sebe. To je cena pogrešne politike i to smo toliko puta rekli do sada, politike za koju su ljudi glasali.Zašto ne bi mogla Srbija da se presvuče kad ste se vi presvukli? Može, ali to nije odgovor na probleme sa kojima se danas suočava.Lepo ste reformisali pravosuđe. Sigurno ste ponosni na to. Još je potrebno da vratite staru mrežu sudova, da svaki predsednik opštine ima svoj sud, svog tužioca, svog šefa policije i eto feudalne Srbije, srednjeg veka.

koje smete da pomenete ili ne smete, sa Karićem, ali to ne čini sitim ljude u Srbiji, sa gradonačelnikom Kraljeva. Da li znate gde je danas? Sa izmišljenim aferama, sa Legijinim policajcima u radnim grupama, sa sudijama koji su krali izbore na mestu pomoćnika u Ministarstvu pravde kod vas. Pa kad tako počnete, koliko god da je Srbija spremana da kažnjava DS zbog onog što je uradila, dajući vam savršenu priliku da samo nastavite da budete kao što su oni, na kraju dođete do zida i o tome sada treba da razmišljate. Taj zid Srbija ne sme da udari.Na žalost, odgovore na probleme ne možemo da pronađemo u ovakvoj vrsti rasprave, jer ona nije pokrenuta iskrenom brigom u Srbiji, nego željom da osvojite vlast uz podršku onih koji ne bi da vam daju svoj deo vlasti.Pominjete vanredne izbore i kažete da u rekonstrukciju Vlade ulazite kako bi se izbegli vanredni izbori u Srbiji, a samo o njima mislite i za njih radite. I u decembru će biti, odmah posle kosovskih izbora.Što se nas lično tiče, vaša Vlada ne može da očekuje bilo kakvu podršku LDP. Izašli smo sa jasnim predlogom Vlade koji želimo da vidimo – 12 ministarstava, povlačenje države iz svih segmenata društva u kojem stvara štetu i radi tako da niko, osim onih koji su na vlasti, nema korist.Lepo je što vaša Vlada vodi novu politiku prema Kosovu, samo bi bilo jako dobro da u toj politici, pored vas koji ste na nju pristali, zbog toga što bi pristali na bilo šta što vam omogućava da ostanete na vlasti, i Srbi sa Kosova tu politiku prihvate.Bilo bi vam bolje da odete dalje od Miloševića i Šešelja, načina na koji su oni vodili Srbiju, pa da prestanete da tražite neke nove Egipćane ili Martiće, nego pokušajte da se dogovorite sa onima koji na Kosovu žive i njima omogućite da iskorače u raulu u koju ste ih uvukli svojom politikom, a onda tamo ostavili, da ih vratite sa barikada na koje ste ih vi izvodili, a mi ih pozivali da na drugi način rešavaju svoje probleme, jer nam je tamo ostao

režirane nastupe. Ekonomija ne priznaje život na naslovnim stranama. U ekonomiji se vidi koliko se u Srbiji radi i ekonomija ispostavlja cenu za politiku koju zemlja vodi. Tu cenu treba da plati vaša vladajuća koalicija za poslednjih godinu dana, treba da plate socijalisti, koji su pet godina podržavali Dinkića,

ali, osim što se trudite da nas nasmejete tim svojim poređenjima, pokušajte da se setite svih onih kojima je potrebno ozbiljno liderstvo, jasan plan, mogućnost da odgovore na pitanje kako će izgledati život u ovoj zemlji sutra, za sedam dana, za mesec dana, za šest meseci, za godinu dana.Nijednu ozbiljnu odluku koja je dala neki konkretan rezultat u Srbiji niste doneli, a da pre toga mi godinama nismo molili i tražili nešto tako i u tome vas jasno podržali kada ste konačno odlučili da na tu politiku pristanete.Način na koji ste danas došli pred nas je neozbiljan. On nije fer prema ljudima u ovoj zemlji koji zaslužuju nešto više od referata koji ko zna ko je napisao. Zamislite da ste zaboravili te papire koji vam je neko stavio u fasciklu i da ste možda nešto morali da kažete svojom glavom, u šta bi se pretvorila rasprava u ovom parlamentu?Iskreno žao mi je što ste propustili priliku da iskoristite podršku koju ste imali u ovom društvu više je nemate. Nažalost, u tome smo nepopravljivi šampioni, u nesposobnosti da naučimo nešto na sopstvenim greškama.Šta ćete sa podrškom koju imate kada ste je stekli na populizmu i demagogiji? Šta ćete sa javnim preduzećima kada ste ljudima objasnili da ćete Srbiju voditi tako što će neko drugi i raditi i plaćati za naše greške iz prošlosti i nesposobnost da se danas sa njima suočimo?Ne očekujem da prihvatite naše amandmane, deluje potpuno besmisleno tražiti od vas Vladu sa 12 ministarstava, ne očekujem da se povučete iz sporta, jer ko zna na koji drugi način bi onda tražili rešenje za svoje frustracije iz nekog drugog života. Nikada nije bio veći haos u svakom segmentu našeg javnog života i nikada nije bilo veće prisustvo ljudi iz vlasti u njemu. Jedan dan privatizujete Zvezdu i Partizan, a drugi dan kažete šta nas pitate za Zvezdu i mogu samo da se složim sa vama. Ovih 20 minuta je jednak gubitak vremena kao i sve ono što smo rekli u prethodnih godinu dana, jer partnera za razgovor Srbija u vama nema, a samim tim ni mi.

to što je predsednik tolerantan. Reklamiram član 106. i član 107.Član 106. stav 1. kaže da govornik može govoriti samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

šta mislite da ste govorili svojom glavom. Ako to nije uvredljivo, ne znam šta je onda uvredljivo. Prevedite na srpski jezik to što ste pročitali, da li bi bilo uvredljivo da tražim da se sada govor gospodina Jovanovića prevede na pakistanski?Zatim

godine?Dakle, to što je gospodin pre mene govorio je bilo vrlo uvredljivo i mislim da je u pitanju visinska razlika. Nije lako kada odete tamo negde 3000-4000 metara nadmorske visine, pa jednom zimujete, jednom letujete i kada vas letovanje košta 80.000 evra. Hvala. Gospodine predsedniče, dame i gospodo, narodni poslanici, mislim da sam od samog početka svog izlaganja bio jasan.Danas na dnevnom redu je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

ali je uvek zakonska ukoliko se menjaju ministarstva. Ovde dolazi do podele jednog ministarstva i preciziranja nadležnosti dva ministarstva. Prema tome, ovde nije reč o jednoj sveobuhvatnoj rekontrukciji.Biće da je neko prevideo i ako neko kaže da sam došao na ovu sednicu, neozbiljan i neodgovoran, onda bi pre toga trebalo da stane pred ogledalo i da pogleda sebe, da li je odgovorno i ozbiljno sa Hvara, sa Karakoruma, iz Pakistana, gde ski-pas za heli skijanje košta preko 80.000 evra, ako što smo čuli. Da li takav neko ima kredibilitet da priča građanima? Da li tih 20 minuta besmisla i citiranja sopstvenog teksta iz jednih dnevnih novina građanima Srbije i narodnim poslanicima uopšte treba?Da li je tu reč o trošenju resursa koje više nemamo, da bi smo posle tri, četiri replike videli davno poznatu sliku da se uzme torbica u ruku i napusti ovo uvaženo zdanje u kome se nije provelo za godinu dana više od dva sata? Da li možda opet čekamo plaćanje nekog aviona za Mikonos, kao što je to bilo pre godinu dana kada smo ovde birali Vladu, kada je nekoliko hiljada evra koštalo samo iznajmljivanje aviona za taj put?Da li je slušanje neistina, li je slušanje neistina, ako što je ovde izrečena notorna neistina da je pomoćnik ministra pravde i Državne uprave neko ko je krao izbore? Da li je i to dužnost građana i narodnih poslanika? Takva neistina je za krivičnu prijavu, a ne za slušanje. Onaj ko je time povređen, uveren sam da će to i učiniti, jer koliko znam, a i odgovorno tvrdim, među pomoćnicima ministra pravde i Državne uprave nema onih koji su krali neke izbore i to odgovorno tvrdim.Bilo bi dobro da se setimo onih šest meseci besmisla iz 2003. godine, kada je neko bio potpredsednik Vlade, šta je rađeno za tih šest meseci besmisla, šta je tada utemeljeno? U tih šest meseci besmisla je i jedan možda moj budući kolega započeo studiranje van ove zemlje. Znači, za vreme tih šest meseci besmisla.Onda mu niko ko je propagirao neke svoje vrednosti tokom tih šest meseci besmisla nije ni jedan jedini put ni njemu ni bilo kome drugom ukazao priliku da se vrati odande gde je otišao. Ako je uspostavljanje odgovornosti, a na prvom mestu političke odgovornosti, gubljenje vremena, onda nažalost taj neko se najbolje ne snalazi u onome čemu Srbija teži.Iznešeno je sve i svašta i onoga čega ima u tekstu dnevnih novina i onoga čega nema, ali o tomi današnje skupštinske rasprave je rečeno izuzetno malo.Postavljeno je jedno pitanje, ali je nažalost, na pogrešnu adresu - kakva će to biti orijentacija novog ministarstva privrede? Ovde nisam iznosio ekspoze iako ste rekli da je ovo moja Vlada. Ovo je Vlada čiji sam član i to sam ponosom mogu da istaknem.(Nenad

da u predstojećem toku rasprave se držimo teme i kažete zašto je Predlog izmena i dopuna Zakona o ministarstvima loš, a zašto nije.Ono što sam govorio iza toga stojim svakom svojom rečju. Ako nekome smeta srpski jezik na kome sam govorio, neka prvo na srpski prevede ime svoje stranke, pa onda možemo dalje da pričamo o svemu. Zahvaljujem.

vanpolitičkih aktivnosti, mislim da to ne treba da bude tema ove Skupštine. Ali, slažem se, gospodine Selakoviću, idite kod Vučića, pa neka on kaže ko je meni platio avion, a ko plaća njemu avion. Dok radim, imam pravo da trošim svoj novac kako ja želim. Je l' vam jasno to? Ali, meni Mišković nije plaćao avion. Jeste li se tiče vašeg ministarstva, ne interesuje me kako vi jedni druge zovete. Doveli ste Nikolića u ministarstvo da bi ga nagradili zbog toga što je u fioci držao predmet protiv Pahomija, dok nije zastareo, da bi nagradili predsednika suda koji je krao izbore u Nišu. Na njega sam milio. Karakorum, ne, nego ću na Romaniju da idem ili u Karlobag, Karlovac, Viroviticu. Da li tamo treba da idem? Pa, ne mogu da stignem od ovih vaših presvučenih. Drago mi je, ali vi treba da kažete gospodine Seklakoviću, da odgovorite ono što sam vas pitao na srpskom jeziku. Znate li šta znači kada vam neko kaže da govorite na srpskom? Znate li šta to znači, pošto sebe smatrate Srbinom? Pa, reci čoveče šta misliš. Nemoj da petljaš, da stenješ.Vi ste stalno i delotvorno pratili rad Vlade, zabrinuti za nedostatak potrebne efikasnosti. Šest meseci ste to radili, pa ste se onda setili Dinkića. Što ne kažete - šest meseci rušimo Dačića, znamo da smo do vlasti došli na prevaru? Gde su vam oni džakovi kojima ste mlatili prošle su jabuke. Srbiju ste u taj džak strpali. Mislite li pred vama da se povlačimo? Hoću ovde deca da mi žive i vaša i moja sutra.

reklamiram članove 27. i 107. Smatram da je povređeno dostojanstvo ovog parlamenta kada se ministar na takav način snishodljivo i na uvredljiv način obratio jednom narodnom poslaniku koji je prethodno govorio. To je nedopustivo, gospodine predsedniče. Zaista bi trebali da opomenete ministra, kada je u parlamentu, on je dužan da poštuje poslanike.Nažalost, ne očekujem da ovaj moj apel naiđe na pozitivan prijem. Pokazali ste i do sada kako ste vodili sednice Skupštine, da prosto nemate za to kapacitete, nemate volje itd.Gospodine

bih da vam kažem da se tu zaista radi o jednom tigru od papira. Na koji način ste vi izneli obrazloženje ovoga predloga zakona? Na koji način ste se obraćali poslaniku, a da ga ni jedan jedini put niste pogledali, govori samo o tome da očigledno svoj posao ne radite profesionalno.Gospodine ministre, postavila bih vam bar dva pitanja. Prvo, koliko su koštale one čokoladice sa kojima ste častili haške optuženike? Da li biste, gospodine ministre, više voleli da u ovom parlamentu sedi Ratko Mladić ili da je eventualno on jedan od kandidata za buduće ministre? Gospodine ministre, nemojte zaboraviti da ste vi samo jedan član Vlade, a ovo je parlament. Gospodine predsedniče, reklamiram član 108. koji kaže da se o radu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine.Sedam godina sam narodni poslanik. Ima ovde poslanika sa daleko većim i dužim stažom. Nikada nismo doživeli ovako brutalno vređanje narodnih poslanika od strane ministara. Nikada u svojoj istoriji parlamentarizma nismo ovo videli, da oni koje bira Narodna skupština, narodni poslanici, ovakvim tonom se obraćaju narodnim poslanicima. To je stvarno neprimereno.Molim vas, dopustite opoziciji da diskutuje onako kako se pripremila za ovu sednicu, ali da ne pretvarate ovu sednicu u „Farmu“. Ovo nije rijaliti. Ovo je ozbiljno životno pitanje danas. Mislim da je vrlo važno da sačuvamo dostojanstvo i ugled narodnih poslanika i da ne dozvolimo ovakvo obraćanje predstavnika izvršne vlasti narodnim poslanicima. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, ponovo reklamiram posle novog izlaganja član 106, 107, pa i 109, posebno ovo o korišćenju uvredljivih izraza iz člana 107. Poslanik je dopustio sebi da se čak uvredljivo i preteći obrati ministru sa rečenicom – je l' vam jasno. Takođe, veoma je uvredljivo, bar za mene, s obzirom da potičem odande, kad neko kaže – bolje da idem na Karakorum nego na Romaniju. Mi koji smo poreklom iz Republike Srpske smo veoma uvređeni. Zašto je to Pakistan bolji od Romanije? Zašto je bolje popeti se za 80.000 evra na neku planinu, zašto doživeti toliku visinsku razliku? Zašto trošiti toliki novac koji je zarađen, naravno, na poslovima sa robnim rezervama?Dakle, prethodni govornik je imao više koristi od Vlade nego ja sam, koji je zarađen tako što je data „Fidelinka“, dat je robni žig, dato je obezbeđenje, dato je 15.000 tona pšenice, 15 miliona kilograma, prodata je po 23 dinara, sad se vraća, kupuje se po 15, vraća robnim rezervama. Takav biznis je doneo 120 miliona dinara, preko milion evra. Tako da, dobro znam čime je plaćeno pakistansko zimovanje ili letovanje, nazovite to kako hoćete, čime je plaćena ta visinska razlika u kojoj vredi uživati. Ali, nikako ne mogu da se složim da je Karakorum bolji od Romanije.Mislim, da se dotični gospodin popenje na Romaniju, da mi to ne bi dozvolili. Ako bi uspeo krijući da se popne, sigurno se ne bi vratio. Hvala. Član 27. i član 107, gospodine Stefanoviću. Pustili ste da ova rasprava ode u potpuno nedopustivom toku. Mislim da je vaša obaveza kao doktora strategijskog menadžmenta da se posebno posvetite jednom efikasnom radu ove sednice, da recimo objasnite gospodinu Rističeviću da opaska o Romaniji nema veze sa kvalitetom ili lepotom Romanije. Takođe, pretpostavljam, i gospodin Jovanović, možda on još više ima i neke druge veze sa tom planinom. Mislim da je to divna planina. Ali, opaska se odnosi na boravak Tomislava Nikolića na Romaniji negde 90-ih godina, kada je proizveden u četničkog vojvodu. Zbog toga pokušavamo da vam ukažemo na to koliko je besmislena, površna ta vaša promena politike, jer čim vas neko čačne, da parafraziram Vojislava Šešelja, iz gospodina Selakovića izbije radikal 90-ih.Mi ne možemo da prevodimo, gospodine Selakoviću, ime naše partije na srpski jezik. Ono je već na srpskom jeziku. To ste vi uradili, pa ste valjda ime partije preveli iz Srpska radikalna stranka u Srpska napredna stranka i time to preveli na srpski jezik, a tartufe zamenili jabukama, pa je Saša Mirković verovatno postao Stiv Džobs, ukoliko je uspeo da odgrize samo parče jabuke, a ne celu jabuku iz jednog zalogaja.Molim vas, gospodine Stefanoviću, da uozbiljite ovu raspravu, da onemogućite ovakva reklamiranja povrede Poslovnika. Gospodin Rističević je očigledan dokaz da promena visine nije jedini način da se dospe u stanje dekompresije, koje je opasno. To se može učiniti i u ravnici.Dakle, molim vas da jezik i politiku Boldrika izbacite iz parlamenta, da opomenete svoju poslaničku grupu koja dok govore poslanici opozicije kaže u mikrofon – ne seri da nikad više ne organizujete onakav glavni odbor kao što ste juče učinili. Dogovorite se sami sa sobom. Ja sam to čuo i samo sam citirao šta je rečeno. Mislim da morate da sprečite da se na taj način govori u Narodnoj skupštini. Stvarno mislim da pozovem sve kolege, pošto je ova rasprava zaista krenula u pogrešnom pravcu i ovo su reči koje ne treba da se koriste, ali ja sam u duhu demokratske borbe pustio sve sve koji su danas govorili da kažu gotovo sve što su hteli. Nisam nikoga prekidao, nisam mu uzimao reč, nisam ga opominjao da koristi termine koji su neadekvatni Skupštini, nadajući se da je svako dovoljno ozbiljan da ceni da ono što govori slušaju građani Srbije, na kraju krajeva oni će to i ceniti.Molim sve da od ovog trenutka pokušamo da spustimo strasti i da govorimo o onome što je na dnevnom redu. Na dnevnom redu je – Izmene i dopune zakona o ministarstvima. Dakle, ne radi se o kadrovskim rešenjima, ona će biti pred Narodnom skupštinom za neki dan. Dakle, danas se govori o onome što je ministar izneo u svom uvodnom izlaganju i govori se o promeni zakona koji je pred vama. Dakle, molim vas da se na to koncentrišemo i da se time bavimo.Gospodin Jovanović, po Poslovniku. Izvolite. Gospodine predsedniče, povredili ste Poslovnik, član 27. reklamiram.Znate, nije u duhu demokratije dozvoliti sve. Smeta vam to što je rekao poslanik Đurić. Zašto? Ne uklapa se u tu našminkanu sliku koju ste o sebi napravili. Niste čuli svoje kolege kada su mi tako bezobrazno rekli ono što vam je potom citirao i poslanik Đurić? Pa da, pa naravno. Hoćete da vam kažem ko je sedeo tu pa nije video kada su se čupali kablovi i polivali ljudi, kada su šamarani poslanici? Je li to demokratija? Treba da tražimo elementranu ozbiljnost. A vi, pre 20 godina ste popisivali slave, pre 10 godina ste prebrojavali konje, sad mi prebrojavate vrhove na koje sam se popeo. Tako ovu Skupštinu spuštate na onaj nivo na kome jedino možete da funkcionišete.Ne slažem se sa vašom idejom, mislim da ste povredili Poslovnik. Nije dopušteno sve. Dopuštena je kritika. Smatram apsolutno neodgovornim, i vi to mislite, sve ovo što se čini poslednjih nekoliko meseci u vezi sa rekonstrukcijom Vlade, sazivanje Skupštine, a ne znamo kada će biti njen nastavak. Predsednik Vlade koji u petak kaže - ja idem 26, mora sve do 26. da bude gotovo, pa onda ne mora da bude gotovo, pa sednica Vlade u nedelju ujutro. Na kraju dobijemo neki referat o kom treba da se izjašnjavamo. Pa ne možemo sebe da ponižavamo, ako vi mislite sami sebe da ponižavate. Rečenice - stalno i delotvorno smo mi u ministarstvu pratili rad Vlade, pa smo uočili da ima nekih problema sa deficitom.Hoćete li da vas ja zagrebem? I vas i onog kog je Vlada ovde poslala, da vidim kakva vam je tačka pucanja, da vas podsetim na vaše nadimke, na istoriju, na porodicu? Neću to da radim jer nisam to nikad radio. Zbog toga smo mi drugačiji od vas. Ova rasprava će biti pristojna u meri u kojoj su pristojni oni koji danas presudno utiču na politiku u Srbiji. Ne očekujte od nas da nemo posmatramo to što sa zemljom radite, jer ovde živimo. Naravno da je kritika dozvoljena i biće dozvoljena i imaćemo mogućnosti da je uvek iznesemo, pošto u ovoj zemlji ima mnogo više kritike, kako vidim, i u Skupštini i u medijima, nego što je to ikad bilo ranije. To je dobro, to je potpuno pozitivno.Nadam se da ovde, ovde, što se tiče nadimaka, što se tiče prošlosti i svega ostalog, da se time nećemo baviti, pošto o mnogima bi moglo mnogo da se kaže. Na kraju krajeva, možda jednom organizujemo sednicu pa nek se i porodice, ja se nadam da se ničija porodica nikada neće pominjati, pošto je to nešto što je zaista ljudski nedopustivo. Ja članove porodice nikada nikome nisam pominjao, niti imam nameru da pominjem. To nije u duhu pristojnog ponašanja. Ako mi imamo jedni drugima nešto da kažemo, naši članovi porodica nisu dužni da trpe to što smo mi javne ličnosti.Gospodin Babić, po Poslovniku. predsedniče, povređen je Poslovnik, član 107. Permanentna i stalna pretnja - pomenućemo vam članove porodice, pomenućemo vam istoriju, pomenućemo ne znam šta. To nije govor koji treba i zaslužuje Narodna skupština Republike Srbije. Ne znam da li je to recidiv i da li je to ponašanje nasleđeno iz mnogobrojnih boravaka u Šilerovoj ulici u nekom periodu koji je davno iza nas. Međutim, ne smemo da posmatramo i ne smemo da gledamo na ono što se dešavalo u prošlosti, a bilo je i polivanja vodom, bilo je i čupanja mikrofona. Ne možemo da posmatramo selektivno. Ne možemo da se ne setimo i glasanja iz Bodruma i glasanja iz Atine, što je bilo mnogo opasnije za parlamentarni život i za život jedne zemlje.S druge strane, ne mogu ni da prihvatim činjenicu ni optužbu kako je, zaboga, ova Vlada Republike Srbije amnestirala ne znam koliko kriminalaca, okružila se kriminalcima. Podsetio bih onoga ko je to rekao da, onda kada je sedeo u ovom parlamentu, prvi zakon 2001. godine koji je bio usvojen u parlamentu sa novom Vladom, posle decembarskih izbora, je bio baš Zakon o amnestiji koji je bio mnogo liberalniji nego što je bio Zakon o amnestiji koji je usvojio ovaj parlament i ova Vlada Republike Srbije.Što se tiče okruženja kriminalcima, nemojte, molim vas, samo vi da nam pričate o okruženju kriminalaca, kada i ptice na grani znaju ko se, kada i kako i koliko družio sa njima.Ono što je bilo postavljeno ovde, cenim i nikada nisam pominjao privatno i ne treba ni porodica ni deca da trpe zbog onoga što mi radimo ovde, ali reći rečenicu dok zarađujem, imam pravo i da trošim, je istina, ali kako, pobogu, od plate od 110.000 dinara da se plati

Selaković je danas došao ovde da vam predoči izmene i dopune Zakona o Vladi, a u stvari cela priprema je bila da, na neki način, pokuša da disciplinuje opoziciju, ne bi li vam pokazao kako je vrlo informisan i zna ko je, gde i kada bio, pa čak zna i tih šest meseci 2003. godine da li su bili užasni, iako je tad imao, ako se ne varam, 18, 19 godina. U tom vremenu smo bili na istoj liniji, ali sa suprotne strane. I danas smo na istoj liniji, ali sa suprotne strane, i ono što je bilo u tih šest meseci, ne daj Bože da se desi sada, verovatno bi se isto ponovilo. Mislim da, kada govori neko o tom vremenu, mora pre svega da uvaži žrtvu koja se tada desila.A vi, gospodine predsedniče, ne možete reći da ste vi pustili da se ovde vodi dijalog ko kako želi, jer ovo je parlament. Mi smo izabrani od strane građana, vi ste ovde samo prvi među jednakima i morate da upozorite, pre svega, ministra koji je izazvao sve ove replike, a onda i ove koji broje letovanja i zimovanja,

vas da pre svega vi upristojite rad onih koji su došli ovde da zastupaju interes većine. Ako vi to ne umete, onda se povucite pa predajte nekom drugom da vodi današnju Skupštinu. Hvala. **Čedomir Jovanović** Opet ste, gospodine Stefanoviću, povredili član poslovnika 27. Dozvoljavate svojim stranačkim kolegama da iznose neistinu. Oni, istina, samo to i znaju da rade, ali je vaša obaveza, gospodine Stefanoviću, dok ste predsednik Skupštine, da vodite računa o dužnosti poslanika, a ne o potrebi vaše stranke da na isti način na koji je politiku vodila 20 godina, da to čini i danas.Da li vi stvarno mislite da postoji još jedna glupost ili laž koju možete da kažete o meni ili o bilo kome iz moje stranke ili iz DS koja će nahraniti gladne u Srbiji, zaposliti one koji su bez posla, omogućiti bolesnima da se leče.

Da li postoji neki drugi način da leči svoje frustracije? Da kažeš svaka čast popeo si se na najteži vrh na svetu, došao si na svoj posao, pa odneo si srpsku zastavu tamo, snimili su film i nisu rekli da su Srbi vandali nego da su divan narod, poštuju te na drugoj strani sveta.Da li je to teško reći? Hoćete izgubiti promil svoje podrške. Teško je, tesna vam je koža. Došli ste na vlast, a ne znate šta ćete sa njom. Presvukli ste, doterali ste se, uzeli ste po malo, nije vam dosta, hteli biste više, pa sad tu vlast morate da rekonstruišete. Pustili ste iz zatvora svoju vojsku. li vam to nije jasno? Vidite na Odboru za bezbednost, tu vam je Nenad Milić. Tražite od gradskog SUP podatke, 80% krivičnih dela u Beogradu od 1. januara izvršili su oni koje ste vi pustili na slobodu. Oni, da bi na čardama po Segedinu branili Kosovo, ovde ćutali. Isti koji su palili Beograd pre četiri godine predvođeni vama.

s obzirom da niste izrekli opomenu narodnom poslaniku ili narodnim poslanicima ali ovde ću ipak reći narodnom poslaniku koji na brutalan način krši dostojanstvo Narodne skupštine.Pretpostavljam da svako od nas ima svoj stil, ima svoj mentalni domet i etički domet i to je u redu, ali obavezuje nas kao narodne poslanike da dolazimo u relativno pristojnom stanju i u stanju da, dakle, racionalizujemo svoje misli i da budemo uravnoteženi u nastupu. To bi pretpostavljalo da pošaljemo sliku mladima, pre svega mladima, ali i drugima iz ovog parlamenta da u radno vreme dolazimo upristojeni.Zbog toga bih predložila da vidimo i da li to može da se uradi, pitam vas, da vidimo ko je danas i uopšte na sednici Skupštine pod dejstvom alkohola ili bilo kojih drugih opijata koji remete uravnoteženost nastupa i šalju veoma lošu sliku iz ove Skupštine. Na ovaj način se ne može raditi u Skupštini.

dovoljno, jer nema načina da se odgovori na iracionalnost i bezobrazluk koji možda i nisu čak pripadajući deo nečije ličnosti, u šta ja duboko želim da verujem. Da to proverimo. Hvala vam.

se tiče izlaganja prethodnog govornika mislim da je puno licemerja jer ne može sa jedne strane i to je ono što meni smeta. Može svako da se penje i od svog novca i da ga troši kako hoće i šta hoće i na šta hoće, da li na skupa vina ili na ronjenje po Hvaru, ili na penjanje po planinama, tu apsolutno apsolutno ne postoji nikakav problem sa moje strane ko će kako da radi. Ali, ne može sa jedne strane od plate, i ovo je krucijalno pitanje koje sam postavio, i ja ne umem na to pitanje da odgovorim, da od plate od 110.000 dinara ovde u parlamentu da se plaćaju takve bahanalije. To je pitanje, a onda je zaboga zabrinut za ljude koji će se lečiti u Srbiji, koji će poslati decu u školu.Mnogo je pitanja ovde postavljeno i mnogo se pitanje ovde postavlja, a ne postoji ni jedna alternativa. Kaže se – mi smo sve mi smo sve to pričali što vi radite sada, mi smo to pričali pre 20 godina, a pitam vas zašto niste primenili kada ste bili u mogućnosti da 20 godina u različitim agregatnim stanjima primenjujete vlast u Srbiji. Zašto to niste primenili? Zašto sada ovoj Vladi Republike Srbije spočitavate veliku međunarodnu, nikad veću i konkretniju podršku iz sveta. Čime je ona zaslužena? Zar nisu u ovom parlamentu pre godinu dana provejavale reči da ćemo biti u blokadi, da neće biti penzija, da neće biti plata, da neće biti ničega. Šta je sada? Na osnovu čega se sve to sada promenilo.Nemam problem, penjite se gde god želite, ali objasnite građanima kako se od 1.000 evra mesečne plate rade takve bahanalije od po nekoliko desetina hiljada evra. član 107, mislio sam na dostojanstvo. Naravno, mi smo svi onakvi kakvi smo i ne možemo biti drugačiji i govorimo u skladu sa onim što mislimo da treba da govorimo u Skupštini. Moram da kažem da ova Skupština bar ovaj saziv Skupštine nije imao raspravu u kojoj apsolutno dominiraju oni argumenti koji se nekad zovu po latinskom ad hominem, tiču se samoga čoveka, onoga što je on, čime se bavi. Posle takve rasprave ili takvih iskaza nema nikakve suštinske rasprave o tezama koje čovek iznosi. To je ono što želim da vas upozorim.Iz ovoga će se lako ići u veće uvrede, još veće uvrede i tome nema kraja.

i pogrešnim i tačnim, možete osporavati, možete iznositi kontra argumente, ali kada počnete o njemu da govoriti kao o čoveku, tu više nema mesta racionalnoj raspravi. Ako počne da se inputira da je neko drogiran, da je u alkoholisanom stanju, šta ta osoba posle toga može vama da odgovori.Hteo vama da odgovori.Hteo sam još da kažem ministru Selakoviću. Zaista gospodine ministre bez obzira što je bilo oštrih reči u odnosu na ono što ste vi govorili uvek se nekako očekuje od predstavnika vlasti, a a vi ste u ovom slučaju predstavnik Vlade, da pokažete nešto malo više tolerancije prema tome. Posao opozicije jeste da kritikuje vlast, to je prosto njena dužnost i to je sastavni deo demokratije. Bio sam u poziciji u kojoj se vi nalazite, isto tako sam čuo i mnogo teže reči na svoj račun i da vam sasvim iskreno kažem, konačno, postoje stenogrami i možete se uveriti nikada nisam na takav način odgovarao. Prosto, opozicija napada, ona kritikuje, a vaše je da pokažete jednu veću meru tolerancije.Nadam se da mi ne zamerate to što sam vam rekao, jer spadam među najstarije poslanike i imam skoro najduži staž. Sada, kada počnu rasprave o ličnostima onda verujte ovaj parlament će doći u situaciju da će danas završiti sa nekim teškim incidentom ovako kako je počelo. Stanite na tome, polemišite još jedanput sa onim što je čovek rekao, a ne sa time šta vi mislite da je on ili u kakvom je stanju ili u kakvom je imovinskom stanju. Ta rasprava nema kraja, posebno u Srbiji gde zahvaljujući tabloidima i strukturi društva misli svako da sve zna o svakome, a najčešće zna sasvim pogrešne stvari. Gospodine predsedniče, 106, 107, 108, zbog toga što mislim da je ovde već čini mi se sat vremena vidimo jedno providno, slabo prikriveno, kamuflirano nastojanje vladajuće stranke da potpuno skrene temu sa onoga zašta se mi ovde danas nalazimo, to građani Srbije treba da znaju. Zašto to tvrdim? Zbog toga što je ovu polemiku počeo ministar Selaković.Vi niste reagovali, pustili ste ministra da preti poslanicima, da iznosi stvari koje su navodno vezane za ličnost onih koji su ga kritikovali. To ste dozvolili da se uradi na najprizemniji način. Mislim da ste tu veoma pogrešili i to je odvelo ovu raspravu u pravcu koji niko ne želi.Došli smo da raspravljamo o izmenama o Zakonu o ministarstvima a pogledajte o čemu pričamo danas doživljaju mladih naprednjaka, svojih političkih protivnika, koliko ko može da popije i na koju planinu da se popne? Jel to ono što vi pričate građanima Srbije da je vaša čvrstina, vaša vizija, vaš majncet, etika. Kažete – moramo mladima da damo primer. I da sprovedete taj test, nisam siguran da biste imali kvorum. Hvala.

Iskreno, gospodine Stefanoviću, ja sam očekivao da nakon onoga što je rekao profesor Korać, siguran sam da ste i sami shvatili, bez ikakve ambicije da brani poslaničku grupu kojoj pripada, ja sam shvatio da on govori i kao potpredsednik parlamenta, da ćete nakon toga smiriti ovu raspravu. Vi sada ponovo kršite član 27,

ja se radujem što je gospodin Babić bio na Goču, radovao bih se i da je bio na bilo kojoj drugoj tački na ovom svetu, radovao bih se čak i ako je bio iz javnih sredstava, a ne od privatnih. Ako o nečemu razgovaramo u parlamentu, ako razgovaramo danas, mi eventualno možemo da pričamo o tome ko gde putuje o državnom trošku. Ako se već iznose predlozi, ja predlažem da se objave i ti podaci, pa ćete videti da LDP i naši poslanici imaju najmanje tih putovanja. Pretpostavljam da ih vi, gospodine Stefanoviću, imate najviše. Ja vam ne zameram, vi ste predsednik parlamenta, pretpostavljam da će se na kraju videti i neka javna korist od toga što ste o trošku poreskih obveznika išli i o tome bismo mogli ovde da raspravljamo.Ali, da raspravljamo o tome ko gde putuje u svoje slobodno vreme, za svoj novac,

tako nešto savetujete, pogotovo kada govore u parlamentu. Ja se nisam naljutio na gospodina Babića kada je po novinama govorio da meni možda od visine nedostaje kiseonik. Ali, ovo je ipak parlament. Ovde je red da govorimo drugačijim jezikom. Nažalost, nakon izlaganja profesora Koraća nije govorio nijedan poslanik iz vladajuće koalicije. Svi prijavljeni za reč su iz opozicije, i to po Poslovniku. Ja nemam mogućnost da utičem da li ću nekom dati reč ili neću dati reč po Poslovniku. Posle profesora Koraća, ja sam očekivao da će svi drugi shvatiti baš ono što je on rekao, ali, nažalost, moja očekivanja se nisu ispunila.Vi možete da tražite od skupštinske službe što se tiče troškova, čak nisam ni u gornjoj trećini narodnih poslanika, a u odnosu na prethodne predsednike Skupštine sam ubedljivo ispod, značajno ispod po troškovima, ispod svakoga od tih predsednika Skupštine. Dakle, možete da pogledate, da vam da služba sve troškove za svako moje putovanje,

**Judita Popović** Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, započeta je rasprava o ovom predlogu zakona, a da prethodno nadležni odbori nisu raspravljali, ni Odbor koji se bavi privredom, ni Odbor koji se bavi finansijama.Vi ste dozvolili i reklamiram član 106. i 107. i 27. da rasprava ode potpuno u nekom suludom smeru. Zašto to, gospodine predsedniče?Da li vi dozvoljavate zamagljivanje, zamenu teza, da li vi time što dozvoljavate da se otvoreno vređa i preti predsedniku poslaničkog kluba LDP od strane poslanika vladajuće koalicije i ministra čak, da li vi na taj način u stvari želite da prikrijete nešto?Da li time što dozvoljavate neke lične frustracije, da ovde eksplodiraju u parlamentu, time što ćete da vređate određene poslanike iz opozicije, da li zaista nešto krijete, gospodine predsedniče?Nešto

kao što smo pobedili tada sve četnike i sve vojvode i sve borce za nacionalna prava i nacionalna pitanja iza kojih su se krili, tako ćemo pobediti ponovo, gospodine predsedniče.Ne može nas preplašiti nijedan poslanik vladajuće koalicije, ni ministar pravde i državne uprave. Ako vi njemu dozvoljavate da se ovde na taj način ophodi kao što je pokazao prema poslanicima, to je vaš problem i to je veliki minus za poziciju koju vi trenutno imate u ovom parlamentu.Još jednom vam napominjem, mi se nećemo povući pred neargumentovanim kritikama i to što smo mi do sada čuli, to nisu bile kritike, tu nije bilo argumenata, gospodine predsedniče, to su bila lupetanja. **Nebojša Stefanović** Nažalost, evo i vi nastavljate sve ono o čemu ste govorili, poslednjom rečenicom ste bacili u senku sve što ste rekli u prvom delu. Dakle, takvi termini potpuno devalviraju sve ono što ste rekli u prvom delu.U svakom slučaju, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, dao je mišljenje i oni su po Poslovniku nadležni da raspravljaju o ovom zakonu, Poslovniku Poslovniku koji nije donela ova vladajuća većina, Poslovniku za koji ja nisam glasao, i po Poslovniku je sve urađeno onako kako treba da bude urađeno i vi ste ta mišljenja dobili pre početka rasprave.Po Poslovniku, Jelena Trivan. **Jelena Poštovani predsedniče, ja se nisam javila da raspirujem dalje raspravu, nego da kažem da ovde svako od nas ima nekakvu odgovornost i nemojte da uspostavljate uravnilovku time što ćete reći, evo, poslanici vladajuće većine se više ne javljaju za reč i time ćemo anulirati sve što je izgovoreno i urađeno ovde.Vi imate Poslovnik pred sobom i dužni ste i obavezni da ga koristite, opominjete i kažnjavate one koji krše red na zasedanju, spajate u poslanike koji dolaze u treznom i uljuđenom stanju i vređa me način na koji je vođena današnja rasprava, a da vi nikome niste izrekli opomenu. Neću da svi budemo jednaki, neću da na takav način nastavljamo sednicu, tako što ćete dobiti poziv iz centrale SMS i prestati da se javljate za reč, nego ćete izreći opomene onima koji se na nedoličan način ponašaju.Pri tome vam kažem da od svega nedoličnog, od inkvizicije, prozivanja za materijalni status, imovinu, pentranje, pijančenje, smatram najnedoličnijim, povreda Ustava i zakona i da ste bili dužni da opomenete ministra Selakovića da ne može da preti krivičnim prijavama poslanicima i da im time ograničava slobodu govora koja je garantovana, barem u ovom parlamentu, ako ne u ovom društvu. Hvala.

poslaničke grupe DS, ali evo i gospođa Trivan se nadovezala, pa taman da odgovorim, iako sam se nadala da možemo da se vratimo u normalan tok. tok. Ne zovu nas iz centrale, možda vas zovu, mi se uglavnom dogovaramo, imamo jedan normalan odnos, uglavnom smo svi racionalni ljudi i znamo da mislimo svojom glavom, a centrala ako treba nešto da se pita, jer ja ne znam kako vi zamišljate centralu, kao neku mističnu, ne znam šta je za vas centrala, vas centrala, morate da mi objasnite? Ako je to kontakt sa ljudima iz stranke, da, čujemo se, razmenjujemo mišljenja, hvala na pitanju.Samo sam htela apropo moje inicijative, mislim da bi trebalo da bude formalna inicijativa i potpuno se slažem sa gospodinom Borkom Stefanovićem, pošto je rekao da ne bismo imali kvorum, pretpostavljam aludirajući na poslanike poslanike vladajućih stranaka, tu se potpuno slažem sa vama. Svako od naših poslanika koji ne prođe taj dnevni test pristojnosti, da makar ne dolazi pod opijatima ili u alkoholisanom stanju, ne treba da bude član ovog parlamenta. Apsolutno se slažem i mislim o tome na isti način kako mislim

Gospodine predsedniče, dozvolili ste ministru pravde da prekrši Zakon o Skupštini. Naime, članom 38. Zakona o Skupštini, vrlo jasno su definisana prava poslanika. Da se odmah razumemo, možete da zamislite koliko sam zabrinut za pretnje gospodina Selakovića ili bilo koga iz vaše stranke. Vi niste ni senka onih talibana iz Pakistana, ni na njih se nismo previše obazirali.Postoji nešto drugo što je veoma važno, gospodine Stefanoviću, zbog toga naravno, to je pokušao da vam objasni i potpredsednik skupštine, Korać, ja neću previše vremena trošiti nastojeći da u tome budem detaljniji, ali nikada nećemo pristati na vašu ambiciju da svi oni koji nisu deo vaše koalicije ućutkate pretnjama ili kriminalizacijom.Za ovih 20 godina koliko sam u politici, i mnogo ozbiljniji političari su pre ili kasnije posezali za istom vrstom argumentacije kada su ostali bez politike. Mislim da je uvredljivo to što vaša stranačka koleginica ovde navodi kao neki novi potreban standard u definisanju odnosa u Skupštini.Znate, gospođo Joksimović, Vojislav Šešelj nikada nije pio, i prezirao je alkohol, pa to nije učinilo mnogo normalnijim vašu zajedničku politiku.Zamoliću

koji postoje da mi ne bi govorili, iskoriste kako bi do potpunosti raskrinkali i SNS, i koaliciju SPS i SNS koja je sve podredila sebi, svojoj potrebi da živi neki nestvarni željni život sa kojim se obračunavala prethodnih 20 godina.Nikakav kompromis nećemo moći oko toga da napravimo, Nni oko ideje da nas vodite u Evropu, tako što ćete nam Evropu ovde oduzeti u smislu svake evropske vrednosti,

gospodine predsedniče, upozoriti da je gospodin poslanik Šutanovac, i gospodin Jovanović, su nas strašno uvredili, kada je gospodin Šutanovac rekao da smo mi fizički izgled promenili, ali da se nismo mentalno promenili. To je strašna uvreda. Ja sam šokiran, prosto sam šokiran.Taj bivši ministar odbrane, dok je bio ministar, citiram jednu rečenicu, prilikom nabavke mobilnog sistema radio relejnih veza preko „Jugohemije“, na kursnim razlikama oštetio budžet Srbije za 200 miliona evra, završen citat, izveštaj Državnog revizora za 2011. godinu.Isti taj gospodin Šutanovac, dok je bio ministar odbrane, za 2010. platio je nadogradnju softvera za VMA 850 hiljada to je čak četiri puta više nego što je taj kompjuterski program koštao kada je kupljen, i proglasio za vojnu tajnu, on do danas nije popravljen. Izveštaj Državnog revizora za 2013. godinu, objavila sva dnevna štampa 13. februara 2013. godine, strana četiri.Što se tiče uništavanja Srbije, uvrede i dostojanstva ove skupštine, ne želim odgovarati, sam oda kažem da ne verujem poslaniku koji je izjavio citiram „Republika Srpska je nastala na Srebreničkom genocidu na etničkom čišćenju, nezaobilaznom u Evropi, posle Drugog svetskog rata“, završen citat, 23. juna 2012. godine.Isti

ako su uvrede od ovakvih ljudi, onda je zaista previše. Hvala. i jedan 107a, ili bi možda u trećem stavu trebalo da se stavi, da poslanici u Narodnoj skupštini ne premašuju bar 10 decibela galame galame u Skupštini, jer ja dobro čujem, tako da ovi koji galame mislim da bi trebalo da se unese neki stav u članu 107.Dakle, narodni poslanici

ovo što vi kritikujete, a u velikim nevoljama ste kada je u pitanju MUP Srbije i tužilaštvo. Ja ne znam odakle vam to moralno pravo, a ima ona narodna koja kaže – držite lopova, a lopov tu na mestu krade. To nemate nikakvo pravo, niti ovaj Poslovnik, niti bilo koji zakon vam ne daje, ni čak ljudski, moralan, za pravo da vi kritikujete, ne kritizirate, ne kritikujete, nego kritizirate, a to je velika razlika od konstruktivne kritike. Dakle, nemate gospodo pravo.Odakle vam ta snaga? Upropastili ste državu u zadnjih 20 godina, da je mi ne možemo podići ni za 10 godina. Na vašu žalost, to ćemo brzo da uspostavimo red i ova Srbija će napredovati. Hvala. Hvala.Želim da skrenem pažnju, verujem da ovde postoje određene navike koje traju dugo, ali želim da skrenem pažnju da smo mi jedan veliki odbor nekog privatnog preduzeća, mi bi smo do sada svi dobili otkaze zato što se ovde ništa ne dešava, ovde skoro dva sata gubimo vreme i ja se obraćam naravno po Poslovniku, neću da mnogo pametujem, zaista sam se nadao, jedino je gospodin Korać rekao nešto sa čim sam morao da se složim.Bilo bi divno da ostavimo po strani sve što je do sada rečeno da se ti razgovori zamrznu za hodnike, ako moraju tamo da se nastave, a mi da ovde postanemo efikasni. Ministar Selaković je rekao da se radi o jednom zakonu koji je, a i vi ste predsedniče rekli da je sveden na čitanje od sat vremena. Pročitao sam ga, zaista za petnaestak minuta, stvarno, i hajde da se izjasnimo o tome, da kaže svako šta ima o zakonu i da više ne razgovaramo.Vi morate da prekinete kada neko traži repliku, a nije spomenut, ne možete da mu date reč. Kada se neko obrati po poslovniku, a ne žali se na funkcionisanje Skupštine nego priča o tuđim planinama i ostalim stvarima, koje su zaista tragične, ne znam, mene ne interesuje šta Čedomir Jovanović radi privatno, mene zanima to što njegova stranka ne radi dobro stvari politički,

pozivajućeg lepog apela kolege da se vratimo na temu rekonstrukcije koja nije stvar od koje treba da bežimo, naprotiv, to je stvar koja zaista treba da za građane Srbije bude jedan dobar signal i dobra vest da se konačno odgovornost shvata na drugačiji način, tako da daleko od toga da mi bežimo.Samo sam kratko htela gospodinu gospodinu Jovanoviću oko toga ko je, vidim da je ta moja inicijativa koja je eto bila spontana i ad hok izazvala neku buru negodovanja, izgleda da je i u mojoj poslaničkoj grupi i u svim poslaničkim grupama, ali ja ću baš zato da je nekako još više, ako ja mogu sama da je podržim dodatno.Znate dodatno.Znate šta, mene ne interesuje šta ljudi rade van radnog vremena, ovo podrazumevam pod radim vremenom i postoje neke obaveze koje su deo radnog prava ali i radnih obaveza, ja tako to doživljavam, ne vidim zbog čega je to dramatično tako shvaćeno i čak mi govorite o tome kako gospodin Šešelj nikada nikada nije pio. Znate, pravoda vam kažem, vi ga mnogo bolje poznajete od mene, ja ga nikada u životu nisam upoznala, ali uopšte se ne radi o tome, tim gore ako se ponašao tako a nije bio pod dejstvom ničega, vidite kako je u političkom smislu završio, što vam to ne bude nauk?Sa druge strane, mislim, potpuno je besmisleno je besmisleno to sad, kolektivni uzdah u Skupštini kao – jao, šta ste to rekli? Znate, mislim, inicijativa je dobra i treba je podržati, hajde da vidimo da li smo svi spremni da poštujemo svoja radna prava za koja dobijamo novac od građana Srbije.Od tih 110 hiljada neko živi bolje, neko živi živi čudno, neko gore, a neko mnogo iznad svojih mogućnosti, ali i to je legitimno kao što kažete, sve može da se dokaže, sve može da se opravda, ali odnos u Skupštini mora da se pokaže. Hvala.

kršite član 27.Prvo, nema potrebe da mi se vaša koleginica obraća direktno. Pomislio da je reč o Ani Vintur, pa sam zbog toga to učinio, ali vidim da nemam ništa protiv da ovde primenite Hasap ili bilo koji drugi Fitosanitarni standard koji mislite da treba, ali izvadite svog lidera iz onog kazana sa rakijom. Nemojte da mi Nikolić peče rakiju i da to namećete kao vrednost čitavom društvu, a da onda ovde nas podležete testiranjima.Što se tiče vaše bliskosti sa Šešeljem ili ne, pa imate vi njegovu desnu i levu ruku pored sebe, pa na njima možete da testirate vrednosti kriterijuma koje ovde nama predlažete. Lično nemam ništa protiv toga, samo smatram da vređate ovu Skupštinu.Mislim da nema razloga za takvu vrstu ponašanja. Sami ste odveli raspravu u ovom pravcu i na tom planu ste inferiorni. Pokušajte na sebe da primenite kriterijume koje namećete nama. Pokušajte da primenite na svoje lidere. Šta oni rade? Gde oni žive? Sa kim Šta im rade porodice? Šta im rade prijatelji? Da li samo ja imam porodicu? Oni žive od ministarske plate.Koliko još Vučić treba da bude policajac u Srbiji, pa da budete zadovoljni odgovorima na ta pitanja?

pravu je čovek koji sedi sa strane, pa kaže – čekaj, da li je to svega toga vredno? Na prvi pogled da, sve je besmisleno, ali šest meseci urnisanja zemlje zbog rečenice da je ministarstvo stalno i delotvorno pratilo stanje u kojem se nalazi Vlada, pa je onda zaključilo da mora predložiti podelu ministarstva finansija i privrede. To je vređanje. Onda ne bi bilo potrebno ovo testiranje. Da smo preko toga prešli, bilo bi jasno šta je ovaj parlament postao. Nećemo da budemo vaši saučesnici i zbog toga tome pružamo otpor. **Nebojša Stefanović** Gospodine predsedniče, možda zaista treba da se izvinim. Siguran sam definitivno da određeni poslanici, koji su se presvukli figurativno, nisu se mentalno promenili. Oni ne mogu da slušaju u parlamentu poslanike, kažu – ne veruju im, ali veruju predsedniku koji ih naziva Bosancima, za šta građani Republike Srpske nemaju razumevanje.Isto tako želim da vam kažem da je ovo drugi ili treći put pokušaj insinuacije od čoveka koji je doktor po struci i koji još uvek ne zna da Ministarstvo odbrane ili bilo koje ministarstvo u Vladi ili Vlada ili Skupština ne utiče na kurs. Nema nikakve veze sa kursom ni danas, niti je imalo ranije, niti će ikada imati, osim ako sada neko u Vladi ne odlučuje i o tome, što bi bila nespojivost u odnosu na ono što je zakon i ono što uređuje Ustav.S druge strane, vi i dalje insistirate uporno na tome da u ovom parlamentu bude haos. To je očigledno plan. Imamo sada intervenciju da radimo alkotest.Pozivam alkotest.Pozivam vas da odete za šank, da vidite čoveka koji je ovde otvorio ovu debatu, šta on tamo radi i zbog čega je izašao iz DOS 2002. godine. Moguće je da je baš zbog alkohola. Vrlo je moguće.

10,15 minuta, ovi koji su nervozni zbog šanka da završe to što imaju za šankom, da se vratimo ovde i da nastavimo da radimo. Srbija čeka tu veliku rekonstrukciju koja se sprema šest meseci, podelu jednog na dva, povećanje broja ministarstva, nema smanjenja agencija, nema smanjenja prekobrojnih viškova. Penzije i plate očigledno idu u minus, stezanje kaiša i svega ostalog. To su teme zbog kojih smo mi danas došli u parlament i želimo da razgovaramo. Ni mene, niti moje kolege, sve one koji su došli ovde da zastupaju narod, ne interesuje ko gde letuje, koliko troši na garderobu, koliko troši na porodicu. Želim vam svima da letujete najbolje što možete i da se ne vređate ako neko drugi to može lepše i bolje od vas. Hvala. Zahvaljujem.Nikad nisam bila lična u svojim govorima i u svojim nastupima, a posebno se nikad nisam obraćala direktno. Ovog puta je gospodin Jovanović u pravu, jer se on meni direktno obratio. Pomešao me je čovek sa nekom drugom osobom i to je i to je lepo. Vidim da ima lepe asocijacije. Verovatno je i to posledica nečega.S druge strane, ta priča o tome ko od koga živi, kako živi, mislila sam da, kada sam pristala da budem narodni poslanik, imam obavezu prema svim građanima u Srbiji da govorim kako živim zato što je lični primer u javnosti uvek najbolji primer. Ne očekujete valjda da, obraćam se svima, bilo ko od nas treba da krije način na koji živi i da bude percipiran dobro u javnosti Srbije od strane građana, koji će da kažu – da, ovi su sigurno bolji od nas, mnogo su pametniji, mnogo su sposobniji zato što bolje žive od nas, a mi smo svi nesposobni, jadni i glupi?Zaista ne mislim o građanima Srbije i volim da budem deo građanstva. Vozim se prevozom i živim normalno, a možda i ne bih morala. Sada treba nekom ko je zloupotrebio sve javne funkcije koje je obavljao, po mom uverenju, a vi možete da kažete i drugačije, da se pravdam zbog toga što imam neku ličnu inicijativu kao poslanik da me naziva neko inferiornom u odnosu na šta? U odnosu na ono što ste vi i slični vama nikada neću biti inferiorna, a posebno se ne plašim te vrste argumentacije koja bi trebalo da pokaže ekonomsku dominaciju. Da li ste vi neka finansijska elita ove zemlje? Da li ste intelektualna elita? Koja ste to elita? Bila sam elita samo na fakultetu, verujte mi. Sada sebe nedoživljavam kao elitu nego kao građanina koji treba da zastupa interese.Dokle god mislim o mojim liderima, o Aleksandru Vučiću kao predsedniku stranke i o Tomislavu Nikoliću, koji je predsednik Srbije, koji je osnovao stranku, iako sada više nije na njenom čelu i ako mislite da ću biti član onda kada budem mislila da su oni kao vi, nikada. Hvala. Neću se više javljati.

da uvedete ovaj rad Skupštine u neku normalnu fazu. Mi danas raspravljamo o veoma važnom zakonu, makar ste vi to najavljivali,

poslanike, govoreći mimo teme i mi ne možemo da govorimo o tome šta ste vi uradili u prethodnih godinu dana u privredi, u zdravstvu, u školstvu, u poljoprivredi i u drugim temama o kojima smo hteli da raspravljamo danas. Poslanici DS su se za to spremali. Vi nam onemogućavate taj rad.Ukoliko budete nastavili i omogućavali ovakvu opstrukciju rada Skupštine, smatraćemo vas odgovornim, odnosno smatraćemo da ste vi organizovali dadanašnja sednica bude priča o tome ko može na koji vrh da se popne ili od kojih sredstava.Poštovani predsedavajući, ili iskoristite ovlašćenja iz Poslovnika i onemogućite raspravu mimo teme ili napravite pauzu ili učinite nešto drugo, dajte nekom drugom da predsedava kako bi ova rasprava ličila na nešto. Ovo nema smisla. Ministar vređa poslanike, poslanici većine vređaju poslanike opozicije i mi danas ne raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama Zakona o Ministarstvima. Šest meseci ga pripremate i ne dozvoljavate nam,

ministre, govoriću ne po Poslovniku, nego po redu i redosledu i najpre bih hteo da se zahvalim gospodinu ministru na konstruktivnom izlaganju i to ozbiljno mislim.Gospodin ministar je danas svojim dosadnim birokratskim izlaganjem zapravo napravio jedan posao. On je izduvao jedan veliki balon koji su duvali šest meseci predsednik Vlade, potpredsednik Vlade, uz još po neku asistenciju i taj izduvani balon zapravo je najbolja metafora za ono što danas, posle dobijanja ovog predloga zakona i njegovog izlaganja, znači rekonstrukcija Vlade.To je bio jedan veliki balon u koji je trebalo svi da se smestimo, pa danas, hvala Bogu, ima malo vazduha da dišemo, zato što ga je gospodin ministar svojim zaista realnim izlaganjem, povodom realnog Predloga zakona i povodom realne rekonstrukcije Vlade, u potpunosti sveo na nivo realnosti i stvarnosti. Ja se zaista zahvaljujem, to je zaista jedan konstruktivni doprinos našoj diskusiji koja je trebala odmah da krene posle vašeg izlaganja i posle izlaganja kolege Jovanovića, ali imali smo ovu jednu malu pauzu koja ne treba da nas onemogući da govorimo o samom predmetu.Međutim, ako je tako stvar išla, ako je nekoliko meseci bilo govora o rekonstrukciji Vlade kao istorijskom činu, ako je poslednja dva meseca taj govor porastao i od njega se više nije moglo živeti, onda nemojte očekivati da će opozicija u Skupštini da prihvati taj scenario, da mi danas govorimo samo o zakonu, a ne i o rekonstrukciji Vlade. Tako nešto, prosto, nije moguće sve dok je opozicija opozicija i dok smo mi ovde zaduženi da mislimo o stvarnim problemima i o stvarima koje su prouzrokovale čitave aktivnosti, pa i ovaj predlog zakona, a ne zapravo da budemo toliko disciplinovani pa da igramo po scenariju, kako da kažem, onih koji su napravili scenario za ovaj događaj.U krajnjoj liniji i vaše uvodno izlaganje za ovaj predlog zakona, a ne ovo da izlaganje predsednika Vlade, što bi se na prvi pogled pomislilo da je bolje, je ispalo dobro. Zamislite, predsednik Vlade koji je duvao balon, da on mora da ga izduva. To nije u redu. Bolje ste vi to uradili mirno, činjenično. Vi ste se držali strogo zakona. Zakon je napisan veoma pomno, veoma detaljno, otprilike 12 minuta bi trebalo da ga napišete, a nama 12 i po da ga pročitamo ili nekom možda i manje, ko brzo čita.Znači, mi od šest meseci rasprave imamo jedan zaista uzbudljiv zakon oko koga bi trebalo sada da lomimo koplja. Ali, naravno, nećemo lomiti koplja oko zakona. Nismo valjda toliko ludi. Kao predsednici opozicije u ovoj skupštini mi ćemo, bar ja ću povodom zakona, naravno dotičući se i zakona, govoriti o samoj stvari.Prema tome, jedan proces koji traje jako dugo, gde zapravo obećavate velike istorijske promene, kadrovske promene, strukturne promene, nove reformske zahteve itd, dolazi u situaciju da se na brzu brzinu da poslanicima i da što pre mi obavimo naš posao, da se držimo disciplinovano dnevnog reda, a onda ćemo u petak govoriti o samoj rekonstrukciji, ako do petka, izvinite molim vas, uopšte bude predlog Vlade.Mi prvi put, zaista od kada se vlade konstituišu u Srbiji, nemamo u momentu kada govorimo o zakonu o ministarstvima, tačan pregled članova Vlade. Ako hoćete, i to personalno pitanje nije nebitno, a vi najbolje znate, ne da nije nebitno, nego da je ono pitanje iznad svih pitanja i baš zato što je ono pitanje iznad svih pitanja, vi nemate rešenje, jer ne možete taj strašan čvor, nešto u vezi sa čime Srbija danas jedva diše očekujući efekat, očekujući ta imena koja će nas izvesti iz krize, da se razmrsi.Kada razmrsi.Kada je reč o rekonstrukciji Vlade, zaista ste imali razloga da to radite. Po mišljenju DSS smatrali smo da je bolje napraviti i izbore,

u krajnjoj liniji ja ću tako i da završim sa tom temom, neću sad sve da kažem, vi ste stranka koja bi tu apsolutno odnela prevagu i u čemu bi bio problem. Ne bismo se zamajavali mesecima oko jedne stvari, oko koje danas imamo samo taj zaista suvi ekvivalent, a to je ovaj predlog zakona.Ova zakona.Ova Vlada je radila godinu dana i ona je imala razlog ne samo da se rekonstruiše, nego i da se promeni na izborima, ili, pak, da ostane ista, ali da se ljudima da mogućnost da biraju, zato što je ona tokom ovih godinu dana na svim frontovima podbacila. Ona je, kako da kažem, u punom kontinuitetu sa prethodnom Vladom. Mislim da bar neke stvari prethodna Vlada ne bi tako brzo i uspešno završila koliko i ova. Naravno, na štetu Srbije. Dakle, živimo već četiri, pet godina u recesiji. Ovih godinu dana recesija je takođe glavno obeležje naše privrede.Mi preko ove rekonstrukcije, a posebno imajući u vidu ovaj zakon, nemamo nikakve naznake unutrašnje strukturne promene promene i reforme privrede Srbije. Ako je jedno ministarstvo podeljeno na dva i ako oba imaju iste nadležnosti koje je imalo jedno ranije, u čemu je stvar? Dakle, presipanje iz šupljeg u prazno.Ako uzimamo drugo obeležje ovog privrednog sistema, kada već menjate Zakon o privredi i finansijama, Srbija se nalazi u jednom stanju mnogo gorem nego pre godinu dana, u stanju koje u kontinuitetu nastavlja greške koje su pravljene ranije. Ona danas ima budžetski deficit veći nego što je planiran. Mi smo pre mesec, mesec i po dana razgovarali o rebalansu budžeta. punjenje budžeta, troškovi budžeta bili su potpuno neravni i suočili smo se sa jednom takvom situacijom. Javni dug je mnogo veći nego pre godinu dana, javne finansije su mnogo veće, u neredu, nego što su bile pre godinu dana, raste stopa nezaposlenosti. Možemo nabrajati još puno takvih indikatora lošeg privrednog stanja zbog koga je trebalo izvršiti u najmanju ruku rekonstrukciju Vlade, a možda i više od toga, raspisati nove izbore.Jedine dve stvari kojima ste da kažem hvalili da ste ih uspešno započeli, to je dobijanje datuma za pregovore oko članstva u EU i borba protiv korupcije.Kada je o prvom reč, taj datum niste dobili, da budemo jasni, da ste ga dobili ne biste morali sada da mučite Srbe na severu Kosova da izlaze na izbore i da upotrebljavate sva sredstva na granici ilegalnosti. U svakom slučaju, ta stvar je ta stvar je uspešna pod znacima navoda u onoj režiji uspeha kako to očekuju Brisel i Berlin. Kada gledamo državni interes on je tu u drugom planu, planu, radi se na tome da se Kosovo u potpunosti preda i da se ispuni taj uslov kako bi se dobio taj datum, ako to uopšte bude slučaj. Daj bože da neće u decembru ove godine.Kada je reč o borbi protiv korupcije, to je druga tema koju ste uspešno započeli. Ona je išla jedno vreme prilično kvantitativno i kampanjski uspešno, sve dok nije stvar došla do sudskog sistema, do sudija raznog nivoa i sudova, koji su pokazali da tako nešto ne može brzo da se obavi. U najmanju ruku daleko sporije nego što je bila ova kampanja hapšenja preko sto ljudi itd. Korupcija je rak rana ovog sistema i vi ste se uhvatili u koštac sa njome, ali onda ste se suočili sa činjenicom da su sudovi i ceo sudski sistem isuviše lošeg minimalnog, slabog kapaciteta da bi izdržali ove sudske procese, pa čak i na samom početku njihovog odvijanja, tako da nas imamo dosta ljudi koji su sa pravom pušteni iz pritvora i sada se brane sa slobode.

Prema tome iz toga izvlačim zaključak da je bilo mesta da se i Vlada rekonstruiše, naravno, na drugačiji način nego što ste vi to uradili, a pre svega da se obave jedni prevremeni izbori.Kada je reč o Predlogu zakona, tu se zapravo vidi, mada se i iz mnogo čega vidi, ali kada čovek čita pažljivo taj predlog zakona, vidi se koliko se stvar vrti ni oko čega, koliko je to jedan sadržinski, institucijalno, koliko je to jedan prazan proces, hodanje u mestu. Ako se sećate, budući da je Zakon o ministarstvima ostao manje-više isti, sa ovom jedinom promenom zamene jednog ministarstva u dva ministarstva, ako se sećate, pre godinu dana, kada je Vlada konstituisana i kada je usvojen novi Zakon o ministarstvima, mi smo i tada, DSS i drugi članovi opozicije u ovom parlamentu govorili da tu neke stvari ne funkcionišu. Ne funkcionišu inherentno, strukturno, funkcionalno ne mogu da recimo, spajanje nespojivog u raznim ministarstvima, kao što je spajanje Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, pa je pravdi bila pripojena državna uprava. uprava. Elementarna je stvar da su i državna i lokalna samouprava deo javne uprave jedne države i da je to jedan predmet, jedan delokrug rada nekog ministarstva.Vi ste to uradili zato što ste ministarstvo pravili po slici i prilici gospođe Kalanović koja se bavila regionalnim razvojem, to je bila značka URS i lokalnom samoupravom, takođe jedna značka URS, pa ste te dve stvari spojili. Zašto niste sada kada ste pravili rekonstrukciju tu napravili jednu intervenciju? Samim tim, vi gospodine ministre ne biste imali uz pravdu i državnu upravu, nego biste možda imali uz pravdu javnu upravu i lokalnu samoupravu ili biste imali samo pravdu.Potom, razdvojene su nerazdvojive stvari, kao što su energetika i rudarstvo. Spojene su nespojive stvari, kao što je unutrašnja i spoljna trgovina i telekomunikacije. Evo vam teme za rekonstrukciju, bar u minimalnom pogledu. Sve ste to nekako zabašurili i preskočili. Uzgred rečeno, kada se čita član o novom Ministarstvu privrede, nigde se ne pominje industrijska politika. Čime će to ministarstvo da se bavi? Pominju se turizam, infrastruktura, razne druge stvari, ali industrijska politika ne postoji u ovoj zemlji. Ona je potpuno stavljena van dnevnog reda pre četiri, pet godina. Zašto se to sad čini?

Vlade.Eto, i ovih nekoliko ilustracija mislim da dovoljno dobro govore o tome da je reč o surogatu temi, da ste vi zapravo jednu temu o kojoj ste mnogo govorili ispraznili od svakog sadržaja i od nje napravili najprostiju političku mantru koju ste preko medija plasirali u srpsku javnost. Neću sada da krivim i kritikujem medije, ali to jeste jedan sistem, jedan komplot, ako smem tako da se izrazim, dakle, vlast i mediji. Mediji su zaluđivali ljude sa nekim obećanjima, a kad pogledamo zakon i kada pogledamo vaše izlaganje, pa čak ako hoćete i ovu pauzu koju smo imali sticajem okolnosti, vidimo da to nije nikakav ozbiljan poduhvat.Za

podigli ovu temu na pijedestal, za sve to vreme zapravo Vlada je ozbiljno radila samo na jednoj stvari ozbiljno i prilježno, a to je pitanje Kosova i Metohije, pitanje ispunjavanja uslova koje su postavili Berlin i Brisel da bi se jednog lepog dana dobio taj datum, kojim bi se započeli razgovori koji bi trajali ad infinitum, kao što vidimo po mnogim uslovima koji su postavljeni i u samoj strukturi onih poglavlja. Mislim pre svega na poglavlje 35.Tu je Vlada bila veoma aktivna, veoma angažovana, veoma prilježna. Svaki dan se išlo na Kosovo ili su ljudi dolazili ovamo da se ubede da izađu na te izbore 3. novembra koji su zapravo predviđeni sporazumom Beograda i Prištine i onim planom o primeni, da institucije kojima je do sada upravljala država Srbija i koji su bili deo institucionalnog sistema Srbije, od lokalne samouprave do mnogih funkcionalnih sektora, da ta politika pređe u nadležnost Prištine i vlade Hašima Tačija. Tu ste radili punom parom, upravo zato što je taj posao bio delimično prikriven, a delimično i javan. Imali ste temu kojom ste ispunjavali medije i pisane i i audio-medije i elektronske medije, a to je rekonstrukcija Vlade.To se ovom prilikom mora reći, zato što smo mi bili u poslednja dva meseca žrtve jedne zaista, tako da kažem, falš politike, koja se nije u potpunosti vrtela u krugu, nego onaj posao koji je bio glavni da bi se navodno krenulo napred, ne znam gde i ne znam u čemu, da bi se on počeo i to ne treba zaboraviti, u toku ovih nekoliko meseci mi smo svedoci jednog veoma pojačanog aktivizma izvršne vlasti prema ustavnom sudstvu Srbije, baš zato što vam je to bila glavna tema. Za sve vreme, praktično od decembra meseca prošle godine, pa sve do danas, vršili ste politički pritisak na Ustavni sud da ne radi svoj posao, da ne izvrši ocenu ustavnosti i zakonitosti onih sporazuma koji su nekada bili prihvaćeni od strane prethodne Vlade, pa ste šta više doneli još jedan sporazum i još jedan plan, pa ste posle predloga iz ovog parlamenta takođe nastavili da vršite strahovih pritisak na Ustavni sud, što ne opravdava Ustavni sud što ne radi svoj posao.Dakle, posao.Dakle, tu smo imali još jedan nazadak, ne samo da se ne obavljaju reforme privrednog sistema, nego se i pravni i politički sistem dovodi u opasnu zonu svedominacije izvršne vlasti, pa se načelo vladavine prava gura u gura u stranu i Ustavni sud ćuti na poslovima na kojima je morao da bude aktivan.Ova rekonstrukcija Vlade je surogat za jednu pravu i moguću rekonstrukciju Vlade, a pre svega je surogat za neorganizovanje privremenih izbora. Jedna Vlada koja je imala toliko promašaja u svom delovanju u poslednjih godinu dana morala je na taj način da postupi, čak i neka koja bi imala manje, tražila bi neku vrstu provere raspoloženja javnosti u odnosu na njenu politiku.Mi smo umesto toga imali s jedne strane priču o rekonstrukciji, a s druge strane pretnju da će vladajuća stranka obaviti izbore ako negde stvari ne bi funkcionisale kako treba. Ta pretnja bila je pretnja praznom puškom.Reč je o sledećem. Tema vanrednih prevremenih izbora u Srbiji je jedna od retkih tema koja nije u dispoziciji ove Vlade. Ona o tome ne odlučuje. Njen zadatak je zapravo da obavi ili da pomogne da se obave neki drugi izbori. To su izbori na Kosovu i Metohiji, lokalni izbori, pre svega u one četiri opštine i da se na taj način izvrše nalozi zapadnih zemalja koji predstavljaju neki nepisani Ustav ove Vlade. o poništenju ili uništavanju principa vladavine prava, a tako to i jeste kada se ne vodi politika unutrašnja iznutra, nego se radi preko spoljašnjih pritisaka, što je zapravo

poradilo, a ne na onome o čemu je trebalo da se povede računa. Vladajuća stranka neprekidno izlazi u javnost sa nekim anketama, inače vrlo sumnjivih agencija o tome da ima dovoljan broj procenta podrške da bi mogla da izvrši izbore i da bi mogla možda i sama da konstituiše Vladu. Ako je tako, onda neka se preko izbora to i učini. Imaćemo onda bar jednostavniju i prostiju Vladu nego ovu ovu koalicionu, mnogobrojnu itd, iako je ova uprošćena činjenicom da je URS izašao iz nje. Dakle, hajde to da učinimo umesto ove rekonstrukcije, pa da vidimo da li je stvarno to tako. tako. Siguran sam da nije tako, ali ne samo zato što sam siguran da nije tako, jer ne verujem u agencije koje rade za pare, agencije koje su pre dve godine na isti način fingirale rezultate svojih izbora, dajući vetar u leđa tadašnjoj vladajućoj stranci ili tadašnjom koaliciji, a rade svoj isti posao i danas ili pak, ako uzmemo merilo lokalne izbore gde po pravilu izlazi manje od 50%, negde čak i manje od 40%, iznose se zaključci o predominaciji.Ako je tako, evo izbora. Hajde da pokušamo da napravimo taj posao, pa da vidimo kako će naredna vlast, sa većom legitimnošću, to raditi.

internog državnog kapaciteta da to uradi, upravo zato što to nije njeno pitanje, nego pitanje iz inostranstva.Najzad samo jedna rečenica, DSS naravno neće podržati ovaj Predlog zakona, ali neće uložiti ni jedan amandman. Smatramo da ste temu rekonstrukcije do te mere devalvirali i bacili u, tako da kažem, pragmatično, političko blato, da nikakva diskusija, pozitivna, konstruktivna ili pripomoć preko amandmana u toj stvari ne bi dala doprinos. Nastavićemo da kritikujemo Vladu kao i do sada. Bojan Kostreš.

pomoći građankama i građanima Srbije da žive bolje i kvalitetnije, nego što žive danas.U ovih godinu dana, negde krajem jula je formirana ova Vlada, ova novoformirana Vlada je za sebe preuzela velike obaveze i dala velika obećanja, od kojih, na žalost, ja bar nisam primetio da se nešto dogodilo, niti mogu da kažem da je bilo nekih značajnih pomaka kada je u pitanju životni standard, kada su u pitanju plate, kada su u pitanju penzije, kada je u pitanju povećanje zaposlenosti, razvoj privrede.Na kraju, nekoliko meseci po formiranju Vlade, ako sam ja dobro primetio, negde u aprilu mesecu već počinju razgovori o rekonstrukciji Vlade ili novim izborima. Koliko je to meseci prošlo? Od kraja jula do početka aprila je prošlo osam, devet meseci, da bi se shvatilo da nešto ne valja i da bi glavna tema bila da li će biti novih izbora ili neće, da li će biti rekonstrukcija Vlade ili neće i ko će biti u toj rekonstruisanoj Vladi ili neće. Od aprila meseca do danas ja opet nisam primetio nikakvo poboljšanje u ove tri tačke o kojima sam govorio, nisam primetio da ljudi ljudi u Zrenjaninu, ni u Banatu, ni u Vojvodini, ni u čitavoj Srbiji žive bolje.Od aprila meseca mi razgovaramo o tome kako će Srbija izgledati, kako će izgledati nova Vlada Republike Srbije. Onda dođemo do situacije da jedna stranka je postala višak u toj Vladi i čovek koji je vodio finansije i privredu postane višak. Postane toliki višak, da odmah bude imenovan na novu funkciju od strane Vlade Republike Srbije.Šta ste vi, gospodo, očekivali praveći novu Vladu? Neću uopšte da govorim zato što čovek nije tu i ne želim da govorim o ljudima koji odlaze, ali šta ste očekivali od čoveka koji od 2000. godine obnaša funkcije koje su vezane za finansije ove zemlje ili za privredu ove zemlje. Šta ste očekivali da će on drugo i drugačije da uradi od onoga što je uradio? Kako to da vam je valjao pre godinu dana, a danas ne valja?Najveća promena jeste podela ovog ministarstva na dva. Dobro. Šta ćemo time postići? Da li ćemo sada dobiti veće plate, veće penzije, bolji standard? Da li ćemo bolje živeti ili je ova rekonstrukcija Vlade, kao što je to već neko rekao, kupovina vremena dok ne dođemo u situaciju da možemo da raspišemo vanredne parlamentarne izbore i da možemo, i da ne uđemo u sukob, odnosno da možete, a da ne uđete u sukob sa međunarodnom zajednicom, da raspišete izbore i da završite vaš unutrašnji obračun?Da li ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima će rešiti od nekih problema o kojima ja sada želim da vam govorim? Poskupela je struja, poskupeće gas. Kako će se ljudi grejati? Da li je ovo zakon posle koga kao posledicu imamo rekonstrukciju Vlade, da li će ovaj zakon omogućiti da ljudi plate tu struju, da plate taj gas? Da li ćemo doći u situaciju da, recimo, ova rekonstruisana Vlada koja je uspela da Zakonom o amnestiji pusti mnoge kriminalce na ulicu, da li će ta rekonstruisana Vlada, po svemu sudeći, ponovo sa premijerom i ministrom unutrašnjih poslova, uspeti da obezbedi bezbednost građankama i građanima Srbije?Kada

u skladu sa postojećim i važećim zakonom ministar unutrašnjih poslova Vladi može da predloži reorganizaciju MUP i time formira novu policijsku upravu. Ta policijska uprava u Vojvodini bi možda rešila situaciju u kojoj se danas nalaze ljudi, a to je da u sve više mesta se organizuju nekakva dežurstva, noćni staž, uopšte neću da ih kvalifikujem, da bi se sprečile pljačke da bi se sprečile pljačke žetve, useva, da bi se sprečila krađa po kućama, da bi se sprečila krađa po salašima, da bi sprečilo otimanje.Koliko puta smo govorili o tome da grad Novi Sad, kao drugi po veličini grad u Republici Srbiji i glavni grad AP Vojvodine, nema sekretara, odnosno nema šefa policije. Ako to nije u interesu Beograda, hajde napravite policijsku upravu koja će se time baviti. Trista policajaca fali u Novom Sadu, a Novi Sad je postao kao Čikago, malo, malo pa se puca. Hoće li to ova rekonstrukcija Vlade, odnosno Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima rešiti? Bojim se da neće.U toj novoj Vladi imamo jedno ministarstvo, kao i prethodni put i nekoliko prethodnih puta, imamo Ministarstvo kulture i Ministarstvo informisanja. Ne znamo još uvek ko će biti ministar, ali taj čovek mora da bude supermen ili u najmanju ruku Nikola Tesla, jer gde god zagrebe, čovek će imati problema.

Kako će jedan čovek moći da reši i probleme u kulturi i probleme u informisanju? Da li je opšte važno, govoriću o RTV, da li je uopšte važno da postoji regionalni javni servis koji, uzgred budi rečeno, informišu građanke i građane Vojvodine na deset jezika, koji između ostalog pokreće teme koje ne pokreću drugi mediji, da li takav servis treba da se ugasi? Treba da budemo ponosni što u državi Srbiji imamo jedan takav servis i da probamo na osnovu toga da izgradimo i nove servise i da napravimo nešto što će moći da bude na ponos i diku ove naše države.Tako da idem od ministarstva do ministarstva, mogao bih da postavim pitanje i da pitam – da li će ova nova rekonstruisana Vlada rešiti bar jedan od ovih problema o kojima mi govorimo i da li to što je najavljivano od aprila meseca može da se svede u zakon koji, kako predsednik kaže, može da se pročita za petnaest

Znači, to su sve pitanja koja su veoma važna.Da li će ovaj zakon i ova rekonstrukcija Vlade rešiti problem u poljoprivredi. Od 2000. godine do danas uspeo sam da izbrojim samo na republičkom nivou, ne govorim o saveznim nivoima, četrnaest osoba koje su vršile dužnost ministra poljoprivrede.

Da li imamo pravo da kritikujemo i budemo ljuti na bivše ministre poljoprivrede koji nisu uspeli da urade bilo šta? Ja bih voleo da mi neko pokaže kako se za godinu ili dve dana može promeniti sistem i napraviti rezultat?Trenutno

dok je na berzi u Mađarskoj 18,9 dinara. Kukuruz 28,14 dinara naspram 13,5 dinara, radi se o istom periodu. Soja 75,60 naspram 61,56 dinara i suncokret prvo trgovanje 54 dinara a danas prvo trgovanje 27 dinara. Jel to rezultat koji ova Vlada hoće nama da isporuči? I koja rekonstrukcija Vlade i na koji način može da da rezultat koji ćemo mi moći da podržimo?Postoji jedan deo i time ću završiti, da ne budem stalno negativan i kritičan, postoji jedan deo, gospodo iz vladajuće koalicije, gde ćemo mi vas podržati. Podržaćemo vas svaki put kada budete radili na daljim evropskim integracijama, zato što je to program Lige socijaldemokrata Vojvodine 23 godine. Podržaćemo vas da nastavite politiku prema Kosovu koju danas vodite, jer je to politika koju podržava i zagovara Liga socijaldemokrata Vojvodine. I podržaćemo vas svaki put kada ova Vlada svojim zakonskim predlozima bude radila u pravcu poboljšavanja odnosa u regionu, jer ti odnosi u regionu moraju da budu popravljeni, bez obzira što Liga socijaldemokrata Vojvodine nikada nije kvarila, kvarili su ih neki drugi, Liga će podržati svaku aktivnost Vlade da se ovi poslovi urade i da to ide brže i efikasnije nego što je išlo do sada.Ova ima ministra za regionalnu upravu i lokalnu samoupravu. Po ovom zakonu o izmeni i dopuni Zakona o ministarstvima, ponovo će se zadržati to ministarstvo. Ja se iskreno nadam da to ministarstvo neće biti batina kojom će se kidisati na administraciju AP Vojvodine i da to ministarstvo neće biti alat kojim će se iznova i iznova organizovati neke nove „Jogurt revolucije“ iz Banovine i iskreno se nadam da će to ministarstvo poslužiti i pomoći AP Vojvodini da ne bude nedovoljno razvijen region. Ako bude funkcionisalo u tom pravcu, mi ćemo vas podržati.Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine nisu podneli amandmane na ovaj zakon jer smatramo da to nema smisla. Prvo, nijedan amandman Lige socijaldemokrata Vojvodine do sada nije usvojen, iako verujem da je bilo dobrih. Drugo, zato što je cela ova organizovana priča oko rekonstrukcije u stvari smišljena na temu, kako bi se u narodu reklo – drži vodu dok majstori odu. Baš bih voleo da vidim, kada skupštinska većina, a ubeđen sam da će se to desiti, usvoji ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i kada dobijemo tu čast da dobijemo imena i biografije ministara, ja se nadam da to neće biti

i zato nećemo glasati ni za izmene i dopune ovog zakona, niti ćemo glasati za rekonstrukciju Vlade kada za to dođe vreme. Hvala.

i Zakonu o Vladi, te dve stvari se ne mogu odvojiti. Iskreno govoreći dugo sam u Skupštini i ne sećam se da li je neka Vlada birana ili rekonstruisana, a da u isto vreme pred poslanicima nije bio i zakon o kome danas razgovaramo ili o zakonima o kojima danas pričamo.To nije dobar znak. Nije dobar znak jer ne vidim zašto ne biste izašli u isto vreme i sa svojim kandidatima za ministre, članove Vlade i sa Zakonom o ministarstvima. Zbog toga što je i Zakon o ministarstvima, odnosno način na koji će biti ustrojena izvršna vlast, koliko će biti ministarstava, koliko će biti članova Vlade. Zakon o Vladi koji govori o tome kako su odgovornosti ustrojene i na kakav način se vrši funkcionisanje te vlasti u stvari deo jednog programa. Vi menjate Zakon o ministarstvima zbog toga što mislite da Vlada treba da funkcioniše drugačije nego što je funkcionisala do sada.Jedino što je potpuno jasno jeste da ste doneli odluku i da ste zaključili da način na koji je funkcionisalo Ministarstvo finansija i privrede nije dobar. Zbog toga pretpostavljam da i gospodin Dinkić više neće biti u Vladi, niti ministri koji su bili zajedno sa njim, ali mi nije jasno da li ste vi pitali ove ministre, odnosno kandidate za ministre privrede da li se oni slažu sa ovim što vi predlažete ovde. Gospodin Krstić pretpostavljam da je nešto rekao o toj stvari da misli da je bolje da bude Ministarstvo finansija posebno, a Ministarstvo privrede odvojeno. Ali, pošto ne znamo ko je ministar privrede ne znam kako ovi kandidati reaguju na to.Naravno, malo se šalim, ali je stvar suštinski veoma važna i ozbiljna. Videćemo nadam se do kraja ove nedelje sve buduće članove Vlade i videćemo šta će da bude program te Vlade, jer je suštinski bitno i važno da vidimo kakav ćete vi otklon da napravite prema dosadašnjoj ekonomskoj politici. Kakva će da bude industrijska politika. Hoće li i dalje suštinska mera biti podržavanje pre svega stranih investitora sa vrlo značajnim novcem po jednom radnom mestu ili se pojavila neka druga ideja. To mene brine. Brine me što ne vidimo novu ideju. Ne znači da je nema, nismo do sada uspeli da je čujemo. Kako Vlada misli da vodi ekonomiju u buduće. O brojevima ću da govorim kada za to dođe vreme, kada bude ovde ekspoze, pretpostavljam da će biti tu predsednik Vlade i svi kandidati za članove Vlade, i oko stope nezaposlenosti, i oko deficita i oko svih drugih važnih stvari.Ali ono kada ste ušli ovde za Zakonom o ministarstvima da nemate članove Vlade, potpuno očigledno da vi niste spremni u ovom trenutku sa građanima Srbije da podelite svoje namere o tome kako ćete da vodite ekonomiju Srbije. To je loše, i to potpuno onemogućava da se otvori diskusija, bar što se tiče poslaničke grupe toga, kako bi se mogla dati pomoć takvoj jednoj nameri Vlade.Ono što je dobro jeste da ipak niste rešili da oformite ministarstvo za evropske poslove, dakle, ne mislim da bi to bilo štetno, nego je dobro da ste odustali od ideje da ministar koji bi vodio taj resor bude i pregovarač. Iskreno sam bio zabrinut kada se oko te ideje vodila debata nekoliko nedelja u toku ovog meseca. Dobro je da ste odustali od toga, ali nije dobro što nema pregovarača. Nije dobro zbog toga što pre godinu dana, kada je Vlada formirana, je priključenje Srbije EU stavljeno kao prioritet Vlade, što je naravno jedna izvanredna stvar. Ali, kada ste krajem jula prošle godine, izašli, kada je gospodin Dačić izašao sa takvim ekspozeom, onda sam bio potpuno uveren da će u narednih nekoliko meseci svi koji čine Vladu, premijer i SNS koja je najveća članica Vlade, imati potpuno jasnu predstavu kako ćete da vodite te pregovore.Da bi ste vodili pregovore, morate da imate jasnu predstavu ko su ljudi koji će te pregovore oficijelno ispred Vlade da u ime i za račun Vlade vode, i zabrinjavajuće je da te osobe nema danas, iako je prošao ceo avgust.Zbog toga apelujem da što pre donesete odluku i da zajedno kada budete odlučivali o tome ko će sedeti u Vladi, rešite i to pitanje, jer mislim da je to najvažnija stvar za Srbiju u ovom trenutku.Pridruživanje EU, od onog momenta kada od onog momenta kada su definitivno građani Srbije pre 13 godina doneli odluku da hoćemo u Evropu, to je odluka koja je doneta na izborima, nije stvar koja je smišljena u bilo kom kabinetu.Kako mislim i kako poslanički klub ZES smatra da je priključenje Srbije EU najvažniji državni posao koji imamo, smatramo da je neophodno da donesete odluku o tome ko predstavlja državu Srbiju u pregovorima koji će već u septembru mesecu faktički početi da se odigravaju. Da li smo dobili datum formalno ili nismo, ne vidim da je to suštinski bitna stvar. Od septembra će ovde početi da se pojavljuju vrlo visoki funkcioneri EU, mora da se mora da se sprovede sagledavanje stanja stvari, da se snimi stanje u svakom ministarstvu, stanje svakog dela javnih poslova i važno je da imamo pregovorača za EU, da ne bismo gubili vreme. Zabrinut sam što to niste uradili, kao što sam zabrinut i zbog toga što ste izašli sa ovim zakonom, a da nemate sva personalna rešenja za Vladu. Zbog toga što ne vidimo ideju, da kažem.Suštinski, bojim se da propuštate jednu vrlo veliku i važnu priliku. Ono što se najbitnije desilo u poslednjih godinu dana, jeste da se u Srbiji dogodila jedna tektonska politička promena.Ne tiče se ona činjenice da je ova koalicija drugačija od koalicije koja ječetiri godine pre toga vodila Srbiju, iako je dosta onih koji su bili i u jednoj i u drugoj Vladi, tiče se stavova za koje su glasali većinski građani Srbije.Oni

Kada pogledate strukturu ovog parlamenta osim jedne značajne poslaničke grupe, svi drugi i svi oni koji su glasali za sve druge su dali svoj glas da Srbija ide u EU.To je EU.To je konsenzus, zato što je četiri petine, pet šestina, kakav god hoćeterazlomak ovog parlamenta, za to da zemlja ide u određenom pravcu. Taj konsenzus je uspostavljen, zbog toga što je uspostavljen konsenzus oko jednog drugog pitanja.To je Kosovo, isto izuzimajući ovu značajnu poslaničku grupu, svi drugi su podržali Sporazum koji je Vlada potpisala sa Prištinskim privremenim vlastima u Briselu, i to je je politička odluka koja je otvorila prostor da idemo prema EU.Ta politička odluka je otvorila, to je moje uverenje, mogućnost i prostor da Srbi

na KiM.Taj konsenzus je otvorio mogućnost da uđemo u ozbiljne u pregovore sa EU i da na kraju postanemo članovi EU.Bojim se da propuštate priliku da taj politički momentum pretvorite u konsenzus oko još jedne stvari, oko ekonomije i zato sam iskazao svoju zabrinutost, zbog toga što mi danas ne vidimo šta je politička ideja u ekonomiji.Problem penzijskog sistema koji je tako veliki zbog toga što preko dve milijarde evra svake godine je neophodno da iz budžeta Republike Srbije

pitanje se tiče svakog građanina ove Srbije, zbog toga što je broj penzionera tako veliki, i svako od nas, mislim na građane Srbije,

stvar.Drugo centralno pitanje o čemu ćemo govoriti kada budemo videli šta ćete reći u ekspozeu o ekonomskoj politici, jeste pitanje celokupnog javnog sektora, a o penzijama sam rekao šta imam.Ohrabruje kada čovek čuje da je cilj da nezaposlenost bude smanjena sa 25, 26 ili 27% kako već ko meri danas, na 20% za godinu dana.Bojim dana.Bojim se da taj cilj nije realističan, ukoliko ne počne ozbiljna reforma javnog sektora, centralne administracije, lokalnih administracija, prosvete, zdravstva, policije, da mi vidimo kao građani Srbije koliko smo spremni da platimo funkcionisanje svoje države. To nije pitanje za Angelu Merkel, niti za Vladimira Putina, to je pitanje za nas. To pitanje ne možemo da otvorimo mi ukoliko ga ne otvori Vlada.Kao što penzije, to je moje uverenje neće moći, sa njima ozbiljno da počne bavljenje države bez konsenzusa, tako ni sa reformom javnog sektora, potpuno sam uveren, neće Srbija država, bez obzira koja i kakva Vlada bila uspeti

nećemo imati dobre pokazatelje u ekonomiji, jer se ekonomija već sada nameće kao najvažnija stvar, jer to za ljude jeste najvažnija stvar, kako živimo, to je najbitnije od svega, i zato mislim da nije dobro što ste na ovakav način potrošili nekoliko nedelja i nekoliko meseci.Sačekaćemo da vidimo ovde za nekoliko dana premijera, članove Vlade, kandidate za nove članove Vlade, da vidimo šta planirate, kako mislite da organizujete ekonomiju?Da podelite sa nama te ideje koje danas, nažalost, nisu u ovoj Skupštini, pa samim nisu ni u Vladi Republike Srbije, da konačno i vidimo sve one koji će personalizovati Vladu, pa da jednu temeljnu i dobru debatu o generalnoj politici, ali i ekonomskoj politici takođe povedemo.Kada se to bude dogodilo, reći ću šta imam i o regionalnoj politici. Tu takođe mislim da imamo jednu izuzetnu šansu, šansu da otvarajući integracione procese sa zemljama koje se nalaze u našem okruženju, a koje su tu negde što se statusa tiče kao i Srbija u pogledu pridruživanja EU, neko je iza neko je tu gde i mi, da otvorimo prostor da ubrzamo ovaj proces za sve.Srbija je ključna zemlja jugoistočne Evrope, zapadnog Balkana, kako god da nazovete ovaj politički prostor u kojem živimo, i velika je prilika da preuzimajući inicijativu pomognemo sebi i pomognemo drugima. i o tome da li imate kakvu ideju da podelite sa nama kada do kraja nedelje nadam se budemo videli kako će izgledati koncept cele politike.Kada se oko ovih stvari budemo organizovali kao država, onda ćemo doći do jednog jasnog zaključka i da ne živimo u državi koja je dobro uređena, da nije održivo da građani u Kuršumliji i u Požarevcu nemaju isto onoliko formalno pravnih mogućnosti da učestvuju u političkom životu kao građani Vojvodine i Beograda, da je nužno da preuredimo svoju zemlju i ta pitanja su pitanja, dakle, Zajedno za Srbiju smatra da su od suštinske važnosti.Otvaranje prostora za milione građana naše zemlje da učestvuju o odlučivanju, staranje političkog i fiskalnog sistema koji će otvoriti mogućnost da svaka mesna zajednica u našoj zemlji osam ili devet hiljada zajednica u Srbiji imaju svoje budžete, da mogu da učestvuju u odlučivanju šta su to njihovi životni prioriteti, jeste put za modernizaciju Srbije.Koliko je potrebno da nacija dobije impuls sa vrha države, toliko je to nedovoljno jer moramo pronaći način kako milioni ljudi da dobiju priliku da odlučuju o javnim finansijama. Onda kada bismo to učinili, iznenadili bismo se koliki je fiskalni kapacitet Srbije i neće se više, siguran sam, ni jednom ili se ne bi ni jednom ministru desilo da na devet ili devet i po milijardi evra budžetskih prihoda se suoči zajedno sa celom Vladom, sa celim parlamentom i celom nacijom sa tužnom činjenicom da možemo da prikupimo čak milijardu evra godišnje manje, zbog toga što građani nisu smeli da učestvuju u finansiranju svoje zemlje.Zato je ključno pitanje, koliko smo mi kao građani Srbije spremni da platimo funkcionisanje svoje zemlje, svoje vojske, svoje policije, svojih sudova, svojih škola i svojih bolnica u kojima uče naša deca i u kojima se svi zajedno lečimo? To, dame i gospodo, bez konsenzusa nije moguće. Toliko smo u ovih 20 i nekoliko godina svi zajedno mogli da zaključimo i do te tačke i tog stava da dođemo.Što pre sa takvom inicijativom onaj ko je najodgovorniji, a to je Vlada po Ustavu i po prirodi stvari, izađe u toliko pre ćemo imati priliku da uzimamo svoju sudbinu u svoje ruke i da ove interesantne političke razmene, paljbe zamenimo konstruktivnom izmenom života. Hvala vam najlepše. Poštovani predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas, naravno, na dnevnom redu imamo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i prirodno je da predstavnici i opozicije ponekad teže da od ovog, rekao bih, ipak tehničkog ili normativnog pitanja naprave politička pitanja par ekselans i to je legitimno i to je u redu, ono što nije u redu to je da posle praktičnog dva meseca pauze u radu parlamenta građani upale svoje televizore i čuju neka intelektualna nadgovornjavanja, zatim raznorazne igrarije zanimljive geografije, uvrede i sve ono što praktično građani nisu zaslužili od onih koji su poslali ovde u ovaj dom.Mi

koji treba da normira jedan sadržaj koji će omogućiti da Vlada premijera Dačića, koja će biti rekonstruisana najverovatnije krajem nedelje, praktično krene u realizaciju ciljeva u novonastalim okolnostima, koji su i doveli do rekonstrukcije.Neki su ovde na početku današnje rasprave pitali – zašto sam premijer nije prisutan? Ne verujem da ne shvataju o kakvom se predlogu zakona radi, ali premijer će svakako biti prisutan kada bude izložio ekspoze svoje rekonstruisane vlade ili rekonstruisanog kabineta. Njemu danas naravno da nije mesto ovde,a oni koji su to kritikovali, takođe ne verujem da ne znaju da je premijer upravo otišao u Brisel kako bi radio na realizaciji politike Vlade po pitanju razrešenja tog Kosovskog Gordijevog čvora, upravo one politike za koju su se predstavnici ovih opozicionih stranaka toliko zdušno zalagali, pa prosto moram da da ukažem na tu činjenicu da ne bi ostali nedorečeni.Suštinski gledano i u formalno pravnom smislu, svi smo videli da ovde nema nekih velikih odstupanja od dosadašnjeg zakona o ministarstvima, osim u slučaju jednog ministarstva koje je praktično podeljeno kako bi se što racionalnije i efikasnije sa novim kadrovskim rešenjima radilo na postizanju onoga što je preko potrebno, a to jeste makroekonomska stabilnost ove zemlje.Opozicija je imala u jednom delu pravo kada je kritikovala ambiciozno projektovani budžet i rebalans budžeta, ali naravno da je odgovornost i za ta j budžet i za taj rebalans snosila čitava Vlada, a ne jedan njen deo.Oni deo.Oni koji su na tako preambiciozan i činjenično neutemeljen, ekonomski neostvariv način definisali i predlog budžeta i predlog rebalansa, jesu jedan deo suštine koji nema veze sa formom i sa normativnim okvirom. Dakle, neće se naći u toj rekonstruisanoj Vladi, barem ne u onom delu kojim su se bavili i to je takođe pitanje koje ovde niko nije želeo da iskaže i na koje niko nije želeo da ukaže, već smo se bavili raznim planinskim vrhovima.Ono što očekuje i građanke i građane Srbije, što će naravno i opoziciji i javnosti biti mnogo interesantnije, to je ta sednica na kojoj će doći do izbora nove Vlade i do naravno ekspozea premijera Dačića i mislim da trebate da sačuvate i svoju argumentaciju i svoju političku municiju za taj dan i da iznesete upravo te argumente za koje smatrate da su ispravni i da ukažete ukoliko želite da budete konstruktivan opozicija i da delite zajedno sa nama odgovornost za građane i građanke Srbije, da prosto pokušate da kao korektiv ove vlasti možda i poboljšate rad te buduće rekonstruisane Vlade.Poslanička grupa SPS će naravno u